Продължаваме пленарното заседание с отредения за този час в петък парламентарен контрол. Декларация от името на парламентарна група.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Поводът на днешната декларация от името на Парламентарната група на Коалиция за България е гласуваният на първо четене проектобюджет, актуализираният бюджет за тази година и подготовката за второ четене. Като че ли дискусията на първо четене мина без особена емоция, рутинно и без изключителен интерес от страна на медиите. Сякаш нищо особено не се е случило в страната. какво всъщност означава фактът, че за първи път от 1996 г. се приема актуализация на бюджета, при това още в първата половина на годината? По същество това е признание за пълния провал на финансовата, икономическата и социална политика на правителството. Нещо повече, на неговата философия и подход към икономиката. Каква беше политиката и философията за първите единадесет месеца? Отказ от активни публични инвестиции; натиск върху бизнеса чрез неплащане за свършена работа и чрез задържане на ДДС; натиск върху бюджетните системи под лозунга „Тотални реформи” – но искам да подчертая, реформи без план, без финансиране, подчинени изключително на фискални цели; деклариране на почти балансиран бюджет, за да сме отличниците в Европа; спешно влизане в ЕRM 2, а оттам и в Еврозоната; залагане на Министерство на вътрешните работи за постигане на икономически цели и обещание от вицепремиера господин Дянков, че приходите ще нараснат с 2 млрд. лв.; обещание за ускорено усвояване на средствата от Европейския съюз. Това са все основни елементи от политиката, заявени от правителството. През м. декември беше казано, че ни се предлага най-добрият бюджет в Европейския съюз и безалтернативен бюджет. Това също са думи на вицепремиера с обещанието, че в средата на годината ще има актуализация към положителна тенденция. Какви са резултатите обаче? Сега по същество се признава банкрутът на тази политика: 2 милиарда по-малко приходи от предвидените; рисково разрастване на бюджетния дефицит с 2 млрд. 300 млн. лв. до близо 5% от брутния вътрешен продукт; безмилостно орязване на средствата за здравеопазване, общини, култура, висше образование и наука, земеделските субсидии; спестяване за сметка на пенсионери, студенти и по същество заплатите в публичния сектор; драматичен спад, срив на преките чуждестранни инвестиции, близо с шест пъти и повече. И следваща стъпка това е отлив на инвестиции от нашата страна в условия на криза.

Може да се говори доста и за образа на България в Европа, защото аз бих се замислил, когато авторитетното списание „Икономист” предупреждава, че страната ни може да отиде към полицейска държава. Точно така е! Единственият смисъл на предлаганата актуализация на бюджета е узаконяване на харченето на наследството на предишното правителство и изяждане на фискалния резерв. Да ви припомня, че през м. юли м.г. той беше 8 млрд. 200 млн. лв., планира се към края на годината да спадне на 4,5 милиарда за финансиране на огромната бюджетна дупка. И какво се оказва? Оказва се, че държавата не е била толкова опоскана, защото с това наследство се финансира дупката в продължение на година и половина. А какво ще правите, като сведете фискалния резерв до минимум? Възниква логичният въпрос: осъзнава ви правителството грешките, които е допуснало досега? РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Вашите! Има ли план накъде отива страната? Какво трябва да очакват хората в края на тази година и най-вече през 2011 г.? Впечатлението от действията на правителството са, че всички тези въпроси не се осъзнават с тяхната сериозност. Нелепо е обяснението, което се дава за причините за спада на приходите в бюджета. Нелепо е! Не може да се обясни с експортната преориентация на българската икономика след като се променя бюджетната прогноза с 3% от брутния вътрешен продукт нагоре. Разберете го! Министърът на финансите тържествено обяви край на кризата и препоръча да се отпуснем. Ще се отпуснем, но идва и есента! Междувременно рязко влоши отношенията с комисаря по бюджет и финанси на Европейския съюз със своето скандално, бих казал, поведение. Какво печели България от това? Приспиват ни с данни колко е спаднала безработицата. Само че, ако пътувате из страната, картината е съвсем различна. И заетостта спада. За пореден път ни се обещава светло бъдеще. За съжаление от най-високо място чуждите инвеститори са заклеймени като крадци и те добре анализират и си правят изводите от подобни обвинения. Правителството обяви без никакви сериозни аргументи замразяване на стратегически за България проекти като „Белене”, „Бургас-Александруполис”,

защото се създава впечатление за хаос в управлението и липса на посока и перспектива. Коалиция за България е конструктивна и отговорна опозиция, затова отправи своите предложения за второ четене на бюджета – за увеличаване на приходите и за разходната част, по отношение на здравеопазването, висшето образование, пенсиите, по отношение на земеделските производители и тяхната подкрепа. За да се реализира това има едно условие, презумпция, че има нормално функционираща държава и системи, че администрацията е ефективна, а не е в стрес и хаос. Искам да изразя съмнението, че дори да се приемат нашите предложения, те ще могат да бъдат реализирани при това състояние на изпълнителната власт. Отново възниква въпросът: какво след края на този бюджет, какво следва?! вече говорите за увеличаване на данъците. Вече се очаква допълнително намаляване на доходите на хората. Вече се говори за увеличаване на държавния дълг на България.

Логично е да намерим отговор за политиката на правителството и за неговата визия в конвергентната програма, представена пред Европейската комисия и Европейския съюз, където е показана средносрочната визия на страната. Какво четем там като визия до 2012 г.?

през 2008 г. са били 37% от брутния вътрешен продукт. Оказва се, че най-спестовното правителство в България през тази година ще харчи през бюджета 43% от брутния вътрешен продукт – с 5% повече от лошата тройна коалиция. Много ни притеснява и следното. Заявено е: „няма да има увеличаване на преките данъци”. Заявено е: „акцизите ще бъдат повишавани”. От 2012 г. пак ще трябва да очакваме намаляване на осигуровките.

ще се стигне много по-рано до финала на това управление, отколкото вие планирате, повярвайте на балкона в пленарната зала са 70 младежи от Хасково и Свиленград. Нека ги приветстваме с „Добре дошли” в Народното събрание! Новопостъпили питания за периода 18-25 юни 2010 г. Постъпило е питане от народния представител Иван Николаев Иванов към Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно изпълнението на изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз. Следва да се отговори в пленарното заседание на 2 юли 2010 г. Постъпило е питане от народния представител Калина Крумова към Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, относно мерките на МВР за предотвратяване на високия брой пътнотранспортни произшествия в разгара на летния сезон. Следва да се отговори в пленарното заседание на 2 юли 2010 г. Постъпило е питане от народния представител Четин Казак към Николай Младенов – министър на външните работи, относно намеренията на правителството за бъдещето на дипломатическите представителства на Република България в страните от Северна Африка, Магреба. Следва да се отговори в пленарното заседание на 9 юли 2010 г.

Първият е от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Любен Корнезов. Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Ангел Найденов. Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Яне Янев. Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Яне Янев. Писмен отговор от министъра на външните работи Николай Младенов на въпрос от народния представител Яне Янев. Писмен отговор от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Яне Янев. Писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов. Писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов. Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Иван Костов. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова на въпрос от народния представител Димитър Дъбов. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Пенко Атанасов. Писмен отговор от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Бойко Великов. Сега предстои да изслушаме министър-председателя на Република България Бойко Борисов, който ще отговори на питане от народния представител Георги Георгиев Пирински относно Стратегията на Европейския съюз „Европа 2020” и Националната програма за развитие на България. Господин Пирински, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, господа министри, уважаеми колеги! На 17 този месец Европейският съюз – заседанието, в което и Вие участвахте, господин премиер – потвърди новата стратегия на Европейския съюз за работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, известна като „Европа 2020”. Както се подчертава в т. 1 на решението на Съвета, цитирам: „Тя отговаря на предизвикателствата да се преориентират политиките, като от управление на кризи се премине към въвеждане на средносрочни до дългосрочни реформи за насърчаване на растежа и заетостта и за осигуряване на устойчивостта на публичните финанси”. Записано е също, че: „държавите членки са решени да осигурят фискална устойчивост и да постигнат бюджетните цели без забавяне. Следва да се даде приоритет на стратегиите за бюджетна консолидация, които способстват за растежа и са насочени основно към ограничаване на разходите. Увеличаването на потенциала за растеж следва да се разглежда като фактор от решаващо значение за улесняване на фискалното коригиране в дългосрочен план.” В решението по-нататък се постановява, че въз основа на петте водещи цели на стратегията – за заетост, иновации, образование, по климата и енергетиката и за ограничаване на бедността, държавите членки сега, пак цитирам: „следва в тесен диалог с Комисията бързо да финализират своите национални цели. Те следва също да установят основните пречки за растежа и да посочат в своите национални програми за реформи как възнамеряват да ги отстранят. Напредъкът към постигането на водещите цели ще бъде обект на редовен преглед”. Точка 5 от решението гласи: „Всички общи политики, в това число общата селскостопанска политика и политиката на сближаване ще трябва да са в подкрепа на стратегията един устойчив, продуктивен и конкурентоспособен селскостопански сектор ще бъде ценен принос за новата стратегия, като се има предвид потенциалът за растеж и заетост на селските райони, като същевременно се осигуряват условия за честна конкуренция”. Европейският съвет изтъква значението на насърчаването на икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и на развитието на инфраструктурата. Междувременно, господин премиер, бе съобщено, че на 2 юни 2010 г. правителството е формирало Съвет за развитие към Министерския съвет начело с министър-председателя и с основна задача да разработи дългосрочен програмен документ, озаглавен Национална програма за развитие на Република ПИРИНСКИ: Въпросът, който Ви зададох преди две седмици, господин премиер, е следният: какви национални цели на България за десетилетието представи и обоснова правителството пред Комисията на Европейския съюз и на заседанието на Европейския съвет на 17 юни тази година? От кой правителствен орган бяха изготвени и приети националните цели на страната? Какви срокове предвиждате за работата на оглавявания от Вас Съвет за развитие и кога и къде ще бъде представена Националната програма за развитие на Република За отговор - министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов. Уважаеми дами и господа, все пак не мога да оставя да си играят със страховете на хората и затова ще кажа: пенсии и заплати няма да бъдат сваляни догодина и данъци няма да бъдат повишавани. Бургас Александруполис чака международна екологична оценка и би било добре преди да подписвате договори да знаете какво би казала екологията по тази тема. Централата „Белене” не е замразена и вие, ако сте искали да я строите, тя щеше да бъде на много по-висок етап, особено когато в бюджета на Руската федерация е имало 3 млрд. евро, заделени за този проект и са чакали да ги вземете вие. Не сте ги взели,

да махнем всички тези паразити, които са изсмукали толкова пари от него. И той ще стане. Затова сега и ДАНС, и прокуратурата проверяват много неща там. Вие добре знаете. И след като, господин Станишев, сте били там, сте видели какъв гьол има на мястото, където трябваше да има реактор. Уважаеми господин Пирински, на 17.06.2010 г. Европейският съвет финализира новата стратегия на Европейския съюз за работни места, интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тя ще помогне на Европа да се възстанови от кризата и да излезе от нея още по-силна както на вътрешно, така и на международно равнище, като стимулира конкурентоспособността, производителността, потенциала за растеж, социалното сближаване и икономическата конвергенция. Европейският съвет от 17.06.2010 г. потвърди също петте водещи цели на общността за периода до 2020 г., насочващи общите ни действия към: насърчаване на заетостта; подобряване условията за иновации, научноизследователска и развойна дейност; изпълнение на целите, свързани с измененията на климата и енергетиката; повишаване на образователното ниво на населението; насърчаване на социалното включване основно чрез намаляване на бедността. За изпълнение на тези общоевропейски цели страните членки следва да предприемат национални мерки. Затова Европейския съвет ни призова в тесен диалог с Европейската комисия да финализираме националните си цели. Те трябва да се разработят така, че да бъдат принос за реализиране на общностните цели, като отразяват началните национални позиции и особености. Достигането на съответните цели следва да бъдат включени в национални програми за реформи, които страните да представят на Европейската комисия до края на година. Към настоящия момент българската страна е подготвила проект на национални цели, които бяха представени на службите на Европейската комисия за дискусии и коментари. Този проект бе разработен от Министерството на финансите като водещо ведомство по разработване на Националната програма за реформи. Проектът бе съгласуван в рамките на Съвета за европейски въпроси на 20.04. 2010 г. и впоследствие одобрен от Министерския съвет на 05.06.2010 г. Финализирането на националните цели, както и разписването на детайлните мерки за тяхното реализиране ще стане в национална програма за реформи, която Министерският съвет следва да приеме до края на годината по предложение на Министерството на финансите, като отговорно ведомство. По отношение на втората част от въпроса Ви, искам да обърна внимание, че целите, които правителството си поставя с разработване на Националната програма за развитие, са по амбициозни, тай като този стратегически документ следва да обхване всички сфери на социално-икономическия живот. Като ми задавате този въпрос, господин Пирински, вероятно сте наясно с факта, че България е единствената страна – член на Европейския съюз, която няма единен национален стратегически документ,

Неговата главна задача е да координира процеса по разработване на първия за страната дългосрочен програмен документ „Национална програма за развитие”, която да формулира визията и финансовата рамка за икономическото и социално развитие на страната през следващите десет години. Този съвет се председателства от мен. Съветът за развитие ще осигурява също така и ефективна координация и съгласуваност при програмирането и изпълнението на политиките за развитие на Република България, ще подпомага съгласуването на всички национални и секторни стратегически документи на целите и приоритетите на националния програмен документ. Основни задачи на съвета ще бъдат също и установяване на единна програмна рамка, на политиките за развитие на националното и териториално ниво, провеждане на обществени консултации в процеса на разработване и изпълнение на политики, определяне и прилагане на съвременни техники за оценка на въздействие на политиките, включително в процеса на тяхното разработване и за измерване на резултатите. На своето първо заседание, проведено на 23.06.2010 г., Съветът за развитие одобри концепцията за разработване на Национална програма за развитие. В нея са определени основните етапи от процеса, ангажирани с тях министерства и графикът на изпълнението. Предвидено е работата по Националната програма за развитие да протече при активни консултации с основните социално икономически партньори, заинтересовани организации и експерти. Така този дългосрочен документ ще бъде разработен на базата на информираните експертни позиции при търсене на баланса на обществените интереси с общите тенденции и националните и европейски процеси на развитие. РЕПЛИКИ ОТ КБ: Времето! МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Процесът на изработване на документа ще е прозрачен, за да не се допускат спекулации с темата, използвани за конкретни политически цели. Предвиждаме работата по разработването на стратегическия документ да бъде финализирана в рамките на следващата една година и Министерският съвет да го одобри до края на 2011 г. Благодаря ви. Благодаря на министър-председателя Бойко Борисов. В отговор на въпросите, постъпили отляво относно времето, шест минути е говорил министър-председателят, като минута и двадесет и са отговор, какъвто той може да направи по всяко едно време. Така че по-малко от пет минути е отговарял на въпроса. Освен това е неуважение към вашия колега, господин Пирински, който е задал питането, да не сте

господин министър-председател, първият ми уточняващ въпрос е свързан именно с Вашата трактовка, че Националната програма за развитие е един всеобхватен документ. Както е известно, конвергентната програма на правителства, приета и представена на комисията в края на месец януари тази година, очертава ключовите политики, които правителството възнамерява да прилага във връзка с постигането на целта за членство в еврозоната. В програмата са описани основните параметри и на макроикономическата политика, и на реформите, които българското правителство се ангажира да прилага практически до края на мандата си. Заявява се, че основна цел на фискалната политика ще бъде поддържането на балансиран бюджет, а дългосрочна цел по Пакта за стабилност и растеж – 0,5% излишък. Така че въпросът ми е: каква ревизия ще предприемете на конвергентната програма и кога, след като сега, в края на първото полугодие става ясно, че тези цели на програмата са провалени и че записаните в нея политики за по-нататъшно снижаване на осигурителните вноски, за засилване на косвеното данъчно облагане и така нататък, са несъстоятелни. Както преди седмица, уважаеми господин премиер, на въпрос в интервю по телевизията защо оценката на правителството за първото полугодие е среден 3 или 3,34, сам публично отговорихте, цитирам, „Хванаха ни неподготвени”.

е съгласуването им преди всичко с националните парламенти, господин премиер. Вие във Вашите финални думи отново описахте, беше Ви малко скучно да го четете, с които социални партньори по какви въпроси ще се консултирате, но Вие не разбирате, че първата държавна институция, с която трябва да проведете отговорен диалог е Народното събрание. Така че възнамерявате ли да информирате Народното събрание какво е решил Европейският съвет? В същото интервю, между другото, Вие сам споделяте, че съжалявате,

Уважаеми господин Пирински, няма да скрия, че ме ласкаете – че вместо президента Първанов тогава, сте ме гледали и слушали мен.

Така че с удоволствие бих го направил. Там има теми, които касаят следващите десет години и ние бихме могли да имаме по тях вашето мнение – въобще на всички парламентарно представени партии. Благодаря За отношение – господин Пирински. Господин министър-председател, в случая не се ласкайте излишно – не съм наблюдавал пряко нито едното, нито другото интервю. Постарах се да се запозная със стенограмите от тях. (Оживление в ГЕРБ.) Това, което цитирах, ми се видя особено любопитно. Остава Вашият ангажимент да предложите по какъв начин ще реализирате това препрочитане на урока. Ако обърнахте внимание, в записите на Европейския съюз е записано и премахването на пречките за растежа.

„Не, няма да стане! Не, няма да стане!” Е, как ще стане, като той казва, че няма да стане и има Вашата пълна подкрепа? (Смях от ГЕРБ.) Говорейки сериозно, това, което беше казано в декларацията на нашата парламентарна група, заслужава най-сериозно внимание, защото именно сега е моментът, господин премиер, много сериозно да се обсъжда бюджетът за 2011 г. и рамката 2011-2013 г.! И няма никой тук, в тази зала, включително и вляво, който да е заинтересован правителството да се проваля по този въпрос! България националните сметки са поставени под изключителна заплаха за трайно влошаване с всички предвидими и непредвидими последици! Затова аз наистина Ви призовавам, и в съответствие с това, което казахте, да потърсите активен диалог с Народното събрание, с парламентарните групи и отговорно да обсъдим целия този кръг въпроси. Благодаря Ви. Да благодарим на министър-председателя Борисов за участието му в парламентарния контрол. Следващ министър за отговори е Николай Младенов, който ще отговори на въпрос от народния представител Димитър Анастасов Карбов. Господин Карбов, заповядайте.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

Първият отвлечен кораб с българи е „Маластина Касъл”. Той е собственост на британска компания и плава под панамски флаг. Корабът беше отвлечен на 6 април 2009 г. край бреговете на Сомалия и е освободен на 9 май 2009 г. след платен откуп. На борда му плаваха 16 български моряци. На 28 декември 2009 г. е похитен плаващият под британски флаг химикаловоз „Сейнт Джеймс парк” с 5 български моряци на борда.

Корабът плава под британски флаг и в екипажа му има 8 български моряци. Корабът беше освободен на 11 юни. Последен на 11 май 2010 г. беше отвлечен българският танкер „ПАНЕГА”, собственост на Параходство с 15-членен екипаж на борда. Към този момент имаме един отвлечен кораб с общо 15 български моряци на борда и все още няма официална информация, от която да разберем какво се случва с българския кораб „ПАНЕГА” и най-вече с екипажа му. Като народен представител, избран от 3.Многомандатен избирателен район – Варна, и част от морската общественост в Република България, не мога да остана безпристрастен към темата и в тази връзка се обръщам сега към Вас, уважаеми господин министър, със следния въпрос: Какви мерки в краткосрочен план ще предприеме правителството за освобождаването на българските моряци? Ще потърсите ли помощ от страна на нашите партньори в НАТО

Уважаеми господин председател, уважаеми господин Карбов, уважаеми народни представители! Първо, искам да благодаря за Вашия въпрос, защото всички в страната – правителството, народните представители, роднините, обществениците, общественото мнение като цяло е пряко ангажирано с проблема за това да може по най-бързия начин нашите 15 моряци да се върнат живи и здрави в България. Именно желанието ни те да се върнат живи и здрави в България в голяма степен ограничава и възможността ми да отговоря директно на Вашия въпрос, защото, първо, тяхната сигурност, техният живот и тяхното завръщане са най-важните неща, които трябва да осигурим в момента. Пиратството в Аденския залив не е от вчера. За съжаление, към днешна дата има 17 кораба с общо 409 пленници в ръцете на различни групи на Сомалийския бряг. В България, както знаете, има над 2000 български моряци и голямо количество български морски офицери, които плават под чужд флаг – работят в международни компании и по този начин са част от риска, който техните служебни ангажименти създават. В отговор на заплахата в Аденския залив към момента има няколко международни операции. Първата е операцията „Аталанта” на Европейския съюз. Втората е операцията „Оушън шийлд” на НАТО, както и многонационалната морска група CTF 151 на САЩ, Великобритания, други държави – като Китай, Индия, Русия, някои страни от Индийския залив. Това са основно държавите, които имат най-големи търговски флотове. В резултат от всички тези операции към м. май над 50 пиратски групи са неутрализирани. Усиленото патрулиране в Аденския залив създава условия за конвоиране, намалявайки риска, но не го премахва. Искам да отбележа, че освободените кораби, които Вие цитирахте до този момент, са освободени след успешна работа, успешни преговори, осъществени от корабособствениците. Българската държава, както всички други държави в НАТО и Европейския съюз, се придържа към разбирането, че отговорността за освобождаването на кораба се носи от корабособственика, на когото ние можем да окажем съдействие и подкрепа, но всички действия трябва да бъдат много внимателно координирани и извършвани именно от тях. Това, което мога да съобщя към днешна дата е, че освен това, което вече знаем, че нашите моряци са в плен повече от 45 дни, е да потвърдя, че тяхното състояние е относително добро, включително и това на моряка, случаят с който беше изнесен от медиите, че при инцидент е пострадал и е с огнестрелна рана. Това е станало по време на превземането на кораба. Оттук-нататък обаче ще се въздържа да правя каквито и да е други коментари относно хода на преговорите между корабособственика и пиратските групи, които да доведат до освобождаването на българските моряци. Също така ще помоля всички народни представители, както и уважаемите представители на медиите, да се въздържат от коментари по тази тема, докато нашите съграждани не се приберат живи и здрави в България. Искам да Ви уверя, че това е основна грижа в момента на Министерството на външните работи, на държавата, но отговорността и действията трябва да се предприемат по начина, който е установен и по най-добрата практика, която съществува. Отговорността, която

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, аз съм сигурен, че правителството във Ваше ще направи всичко необходимо, за да може преговорите да минат успешно и безпроблемно нашите братя българи, които са част от екипажа на този кораб, да се завърнат в нашата родина невредими. Аз мисля, че ние като страна, която е част от световното морско семейство по-скоро трябва да акцентираме вниманието си именно върху това да бъде решен възможно най-скоро проблемът, който съпътства всички моряци по пътя им и то именно в този опасен район.

Благодаря Ви, господин Карбов. Първо искам да кажа, че ние много ясно си даваме сметка и за притеснението, и за страха, тежкото положение, в което се намират роднините на моряците, които все още са в плен. Искам също да използвам тази трибуна, за да се обърна и към тях и да ги уверя, че нежеланието на държавните институции в момента да изнасят публично информация дори в ограничен кръг за ситуацията в момента се дължи именно на нашето основно разбиране, че сигурността и живота на моряците е приоритет. В името на тази сигурност и в името на този живот трябва да преглътнем всичко друго, което в момента трябва да изтърпим, за да могат те да си дойдат живи и здрави в България. Искам да уверя всички, че и корабособственикът осъществява в най-добра степен и с най-голяма отговорност всички действия, които са нужни, за да може да се стигне до успешно приключване на тази криза. По Вашия втори въпрос относно по-широкия проблем и какво България може да направи в този казус – през последните седмици министерството работи по план, по който да предложим определени действия, както спрямо българските корабособственици, препоръки към българските корабособственици, така и координирано с нашите съюзници в НАТО и партньори в Европейския съюз, както и с държави извън тези две организации, с които да се подобри координацията както на международните мисии в региона на Залива, така и въобще сигурността на корабоплаването като, разбира се, нашата основна задача в по-глобален план е да направим така, че корабите, които плават под български флаг, които са с български корабособственици да бъдат максимално защитени, когато минават през този пролив. Пак отбелязвам проблемът може да бъде ограничен, но не може на този етап рязко и категорично да бъде решен. Той има много по-сериозни обвързаности с политически и социални процеси, които текат в тази част на света. Благодаря ви. Въпрос от народния представител Петър Владимиров Димитров относно защитата на българските интереси в проекта „Южен поток”. Благодаря Ви, господин председател. Господа министри, уважаеми колеги! Аз си признавам, че съм малко смутен след като чух това, което каза премиера в началото, но разбирате, че парламентарният контрол не може да се приспособи към динамиката на премиера, тъй като на 11 юни премиерът прекрати „Бургас-Александруполис”, замрази „Белене”. На 12 юни т.г. на Кръгла маса „България-Европа и нашата енергийна сигурност”, организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в София, Вашият заместник-министър господин Марин Райков реши да се присъедини към открития огън и откри огън по третия проект – „Южен поток”, като каза, че той поражда много въпроси и че приоритетният проект за България е тоест прочетено от руските медии това звучеше, че „Южен поток” не е приоритет за България. Реакцията на медиите беше незабавна. Аз ще ви цитирам някои от тези реакции. „Комерсант” каза: България може да загуби „Южен поток”, България като фактически се отказа от съвместното строителство с Русия на АЕЦ „Белене” и нефтопровода „Бургас-Александруполис” може да загуби и проекта „Южен поток”. „Газпром” обяви за подготовката на технико-икономически разчети на алтернативен маршрут през Румъния. Бяха направени внушения в руските медии, че това дори е по-изгодно, по-евтино, тъй като ако се мине по трасето Констанца-Триест, там ще се направи и нефтопровод, и газопровод, така че изолирането на България дори ще излезе икономически изгодно. Конкуренцията се намеси бясно. Министърът на Украйна дори замина за Рим да ги убеждава, че „Южен поток” е лош проект и не бива да се прави, че те са сигурен партньор и е по-добре да се прави през Украйна и през Унгария и оттам да отиде за Италия, така че отчитайки всички тези неща моят въпрос към Вас е: какви въпроси са направили „Южен поток” проблемен за България? Как Министерството на външните работи отстоява националния енергиен интерес в конкуренцията за този проект? Как противодейства на усилията за изместване на България от проекта? И много Ви моля, ако можете да вдигнете завесата за това, че „Набуко” е приоритет, а другото не е приоритет. Свършвам с: какво се разбира под това, че най-напред трябва да направим „Набуко”, а после „Южен поток” или ако направим „Набуко” няма да правим „Южен поток”, или ще ги правим паралелно? Тоест,

Благодаря Ви, господин председател. Господин Димитров, благодаря за Вашия въпрос. Първо искам да Ви уверя, че единственото нещо, което министър-председателят е прекратил, това е вашето управление – на 5 юли 2009 г.! Това е прекратено с вота на българските граждани! Оттам-нататък идва друг период в българската история и това е период, в който много по-внимателно и ангажирано следим за българските национални интереси. Искам да уверя всички народни представители, че това правителство не подписва договори в 12 без 5, не го прави през нощта, не го прави под натиск и не го прави без обществено обсъждане. Това е презумпцията, от която започваме разговора, поне от моя гледна точка. България има два съществени проблема в областта на енергетиката, които трябва да намерят своето решение. На първо място е осигуряване на диверсификация на енергийните източници и мисля, че тук нямаме различия, защото не е добре за нито една страна, която и да е тя по света, да бъде 100 процентово зависима от един източник бил той друга държава или един конкретен източник на енергия. И вторият – това е осигуряването на сигурността на нашите енергийни доставки. Разбира се, никой не иска да изпадаме отново в ситуацията от преди няколко години, която Вие познавате добре, при която един студ

България разглежда проекта „Набуко” като приоритетен за страната ни и за осигуряване именно на тази диверсификация на енергийните източници, от която ние се нуждаем. Той е прозрачен, пазарно ориентиран, силно интернационализиран, типично диверсификационен проект за пренос на газ, на чиято реализация България и други европейски страни без забавяне трябва да дадат тласък по един системен и координиран начин. Именно за това уважаемото Народно преди няколко месеца прие и серия от решения, които дават път на този проект. Същевременно това не означава, че България подценява по някакъв начин отношенията си с Русия като важен партньор в сферата на енергийните доставки именно в осигуряването на енергийната сигурност на нашите доставки. Разбира се, нашето желание е това да бъде проблем, който да се разглежда в рамките на целия Европейския съюз, да има обща енергийна стратегия, която би осигурила решаването както на въпроса със сигурността, така и на въпроса с диверсификацията за нашата страна. По отношение на проекта „Южен поток”, за нас този проект остава изключително важен. Няма основание да се смята, че включването на една или друга държава в „Южен поток” е свързано с изместването на когото и да било, включително и на България, от този проект. Всичко останало са медийни спекулации, на които не бих искал да се позовавам. Разбира се, има въпроси по отношение на „Южен поток”, които трябва да бъдат обсъдени много внимателно, включително и количествата природен газ, които има възможност да се пренасят по тази тръба, как ще се отрази перспективата за изграждането на „Южен поток” върху последните споразумения между Русия и Украйна относно транзита на природен газ през украинска територия. Това са въпроси, които са изключително важни и които се разглеждат в един оперативен порядък, разбира се, по най-коректния начин. Нищо от казаното от от моя заместник господин Райков по никакъв начин не се противопоставя на националния интерес. Напротив, много ясно формулира националния интерес – че ние трябва внимателно да анализираме всички предложения и инициативи, в които България може да участва, без да ги да ги гледаме дискриминационно дали идват, или не идват от Русия - това би било емоционално и грешно, и да го направим по начин, по който постигаме двете цели – диверсификация и сигурност на доставките. Във Вашия въпрос ме попитахте: защо този проект бил проблемен за България? този проект бил проблемен за България? Не смятам, че формулировката „проблемен” е използвана от който и да е от моя екип в разговорите по този въпрос, напротив - става въпрос за един внимателен анализ на възможностите и на перспективите. А това, което Вие разказахте за това как изглежда кой какво направил, кога направил, къде отишъл, по-скоро ми звучи като сюжет на бразилски сериал, а не като реална оценка на ситуацията в момента. Нещата не стават от днес за утре, Вие много добре знаете това. Винаги първият ни приоритет трябва да бъде – и аз тук смятам, че няма разлика в това Народно събрание, кое гарантира българския национален интерес. Българският национален интерес е диверсификация на източниците и сигурност на доставките. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика давам думата на народния представител Петър Димитров. Благодаря, господин председател. Разчитам, че и към моите думи ще бъдете така любопитен, както към думите на министъра и няма да ме прекъснете. Аз съм съгласен, господин министър, че много се говори за алтернативност, но нищо не се прави. Това е големият проблем за България през изтеклата една година от управлението на новото правителство. Месец март 2010 г. Русия пита България: съгласна ли е България да бъде удвоен капацитетът и да стане 63 милиарда, за да може да се решава с кой се сключват договори и какво се прави? Март 2010 г. - никаква реакция, все едно че попитал някой и казал „Добър ден, здрасти!”. Никаква реакция! В същото време президентът на Франция Саркози се вдига на крака да отиде онзи ден в Санкт Петербург, за да може заедно с EDF да подпишат споразумението с Русия и да се включат в проекта. Проектът действително се интернационализира. Освен държавите по трасето, знаете, че в него участва ЕNI, сега участва и EDF, така че няма голяма разлика между двата проекта. В тази връзка аз много се страхувам да не стигнем до варианта на лъжливото овчарче и както някои се шегуват, че „Набуко” е опера, а не е газопровод, така да стане и с участието на България в „Южен поток”. „Белене” ще го правим - преди малко чухме, на 11-и чухме, че няма да го правим. „Бургас – Александруполис” нямаше да го правим изобщо, преди малко чухме, че чакаме екологичната оценка (шум и реплики от ГЕРБ), тоест при такъв подход България най-вероятно ще остане без „Южен поток”. Обяснението, че това е натовският път на България и той диктува това - изрично искам да подчертая, че НАТО не е конкурс по раболепие и както виждате, други натовски държави се натискат да участват в „Южен поток”. Натиска се Турция, натиска се Румъния, всички държави по трасето, тоест върви бясна конкуренция да се настанят. Да го обясняваме с НАТО просто не е сериозно, тъй като щом може за Турция, може и за нас. Няма проблеми нещо да противоречи с интересите на България, така че ако ние отпаднем от трасето на „Южен поток”, аз ви заявявам, че това ще бъде национално предателство. Завършвам с това, понеже Вие казахте, че трябва да се водят разговори - така е, господин министър. Бразилският сериал са разговорите, които в момента се водят със синдикати и с работодатели за цената на газа. Тя не зависи нито от синдикати, нито от работодатели. Трябва да говорим с онзи, който ни продава газа. Не да се караме сега с него, а нашата дипломация, нашите политици, да водят конструктивни разговори за една добра цена на газа. Вместо да водим разговори с този, от когото зависи цената, ние питаме потребителите дали са съгласни да се вдигне цената.

години нещо се случваше, но в крайна сметка в Белене има един гьол, по отношение на тръбите – няма дори и една тръба построена. Аз искам да сме наясно кое е националният интерес на България. Една тръба ли е национален интерес на България, била тя „Набуко” или „Южен поток”, или диверсификацията и сигурността на доставките? За мен интересът на България е диверсификацията и сигурността на доставките. Как се осигурява този интерес технически, откъде какво идва и по какъв начин идва, това е въпрос, който вече се решава на друго ниво, но нека да не превръщаме дебата, който в момента Вие се опитвате да водите, в някакво смешно надговаряне относно тръби и потоци, защото ако Вие смятате, че „Набуко” е опера, потокът не е река. Така че дайте да бъдем абсолютно наясно с едно – сигурността на доставките и диверсификацията са важни. В осигуряването на този въпрос – сигурни доставки и диверсифицирани източници, има място и за „Южен поток”, има място и за „Набуко”, има място и за връзките, които в момента се изграждат с Гърция и с Турция за по-големи хранилища, за които нищо не беше направено до този момент, за повече зелена енергия и т.н., и т.н. Това е интересът на България.

Защото нека да не се заблуждаваме, членството на България в НАТО и в Европейския съюз, колкото на някои от вас да се иска, не е временно явление. Това е постоянно решение на българската държава и когато гледаме нашите въпроси за икономическото развитие, ние ги решаваме в семейството си в Европейския съюз, когато гледаме въпросите, свързани с нашата сигурност, ги решаваме в семейството си в НАТО. Когато говорим за новата стратегическа концепция на НАТО – тук леко отклонявам темата, да, България не сама, заедно с други страни постави въпроса за енергийната сигурност, защото в света, в който живеем, ако нямаме сигурност на енергийните си доставки, това може да се превърне в заплаха за националната ни сигурност. Благодаря ви.

Пръв ще зададе въпрос народният представител Иван Йорданов Костов относно връщането на управлението и стопанисването на НДК на Министерството на културата. Уважаеми господин министър, уважаеми господин председател, колеги народни представители! Имам две основания, за да поставя своя въпрос. Първото е, че основният материален ресурс и съоръжение на Министерството на културата е Народният дворец на културата – София.

В тази връзка моят въпрос, господин министър, е следният: имате ли намерение да поискате от Министерския съвет и лично от министър-председателя да Ви върне управлението и стопанисването на Народния дворец на културата – София, първо, като компенсация за непоносимите съкращения на разходите за култура, които трябва да правите, и второ, като основно средство за правене на културна политика в столицата и в страната? Благодаря. За отговор давам думата на Вежди Рашидов – министър на културата.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 искам да кажа, че Вие сте единственият политик, който се е осмелил през последните 20 години да зададе този въпрос. Този въпрос е задаван много пъти по кулоари, улици и министерства. Благодаря Ви за този въпрос.

Тази сграда е синтез на архитектурата и изкуството. Построена е така, че не може да бъде нищо друго освен уникален културен комплекс. Националният дворец на културата е признат за Световен конгресен център и притежава най-голямото сценично оборудване в Източна Европа. Там преди години беше инсталирано най-модерното звукозаписно студио, изградено от екипа на Херберт фон Караян. Националният дворец на културата е построен с държавни средства. В една четвърт от стойността на обекта са вложени лични средства от парите на всички софиянци, отчислени от техните заплати. Това означава, че без съгласие на столичани никой не може да посяга на символа на българската култура. Преди няколко месеца имаше притеснение, че НДК може да бъде продаден, да стане евентуално някакъв МОЛ. Слава Богу, има разбиране. Това няма да бъде така. Само сградата и прилежащите й обекти се оценяват на над 1 млрд. лв. През 1984 г. Министерството на културата е платило 12 млн. лв. съгласно тогавашните цени за административната сграда на НДК. В този период се изграждат новите зали – 11 и 12, всичките тъй наречени топли връзки в комплекса. През 1990 г. статутът на НДК е изменен с разпореждане на Бюрото на Министерския съвет, съгласно което той получава статут на творческо-стопанско обединение, юридическо лице със седалище София, на бюджетна сметка. През 1991 г. с Разпореждане № 43 на Министерския съвет е преобразувано в няколко еднолични търговски дружества с цел намаляване на бюджетните разходи и пряката му издръжка е преустановена. С Постановление № 44 финансовата дейност на обединението се осъществява по специална извънбюджетна сметка. На основание на тези разпореждания са образувани еднолични дружества с държавно имущество „Фестивален конгресен център – Варна” ЕАД и с държавно имущество – „Информационно-изчислителен център” ЕООД със седалище гр. София. Със същото разпореждане е възложено на тогавашния министър на финансите в едномесечен срок да предприеме необходимите действия по учредяването на акционерно дружество „Конгресен център – Национален дворец на културата” с акционери – държавата и Столична община. До момента разпореждането на Министерския съвет от 1991 г. за преобразуването на ДСО „Национален дворец на културата” в еднолични търговски дружества не е изпълнено. Още повече, в годините на прехода част от помещенията в подземията на комплекса и околното пространство, в това число и подземният паркинг за 2000 коли, бяха продадени и препродадени и този процес сега е необратим. Съгласно Заключителните разпоредби имуществото на ДСО „НДК” до учредяването на акционерното дружество между държавата и Столична община се управлява по първоначалния ред. В заключение ще кажа, че в организационно и правно отношение НДК е творческо стопанско обединение, което е една архаична структура, предоставена на няколко души. Държавата не участва в управлението, макар формално НДК да е под шапката на Министерския съвет. С оглед на изложеното е предприет цялостен анализ на казуса, за да бъде постигнато законосъобразно уреждане на статута и стопанисването на Националния дворец на културата – нещо, което не е направено през последните 20 години. За Министерството на културата е важно НДК да бъде културен клуб, даващ възможност за изява на творци и изпълнители от България, Европа и света, като запази значимата си роля в културния живот не само на София, но и на страната и региона като

Аз съм удовлетворен от Вашия отговор най-вече, защото долавям в него искрено намерение да поискате правителството да разплете този доста усложнен казус и изхождате от позицията, че това трябва да бъде основен национален център за култура, какъвто е създаден с парите на българската държава и с парите на столичани. Ще си позволя в бъдеще да питам и останалите колеги и да настоявам пред колегите от Министерския съвет за тяхната позиция по този въпрос. Надявам се в скоро време Народният дворец на културата наистина да бъде управляван и с него да се разпорежда Министерството на културата, независимо дали ще бъде еднолично акционерно дружество или ще има друга форма, под която да бъде уреден въпросът. Надявам се на скорошно решение. Благодаря.

Разбира се, пределно ясно е, че това би помогнало много на бюджета и би облекчило бюджета на държавата, ако приходите оттам биха могли да идват към културата. Много скоро установихме собствеността от областната управа. Предстоят още някои проверки. Явно през годините никой не е направил никакви проверки за собствеността и начина, по който се стопанисва. След приключване на правния анализ на база на неговите резултати ще предприемем необходимите стъпки за уреждането на статута и стопанисването на НДК. С развитието на процеса ще бъде своевременно запозната и Комисията по култура при Народното събрание. Така че благодаря за въпроса и дай Боже да има добра ваша подкрепа! Благодаря на Вежди Рашидов – министър на културата, за днешното му участие в парламентарния контрол. Уважаеми народни представители, преминаваме към въпрос към Божидар Димитров – министър без портфейл, от народния представител Иван Йорданов Костов относно решение на Европейския съд за правата на човека от 22 януари и 5 юни 2009 г. по дело „Светия Синод на Българската православна църква и други срещу България”. Господин Костов, имате думата.

установявайки че е налице нарушаване на правото на свободно вероизповедание, защитено с Европейската харта за правата на човека. Наред с това съдът заключава, че действията, които засяга жалбата, представляват държавна намеса във вътрешната организация на Българското правителство отправя молба за отнасяне пред Голямата камара на Съда на делото, която е обсъдена от състав от 5 съдии и не е приета за разглеждане. Така решението на Пети състав на Европейския съд за правата на човека от 22 януари 2009 г. по делото става окончателно и влиза в сила, считано от 5 юни 2009 г. Съдът постановява срок на страните до 5 септември 2009 г. да предоставят становищата си или постигнато споразумение по поставения за последващо разглеждане въпрос за справедливо обезщетяване по чл. 41 от Конвенцията. В тази връзка е и моят въпрос към Вас: какви действия е предприело правителството във връзка с решението на Европейския съд за правата на човека, тъй като, както разбираме, окончателното влизане в сила става по времето, когато се сменят двете правителства? Благодаря

независимо, че поставеният от Вас въпрос, както ще стане ясно по-късно, би следвало да бъде отправен по-скоро към министъра на правосъдието, тъй като по силата на задължението ми се даде този въпрос, ще Ви отговоря аз. Вие сте прав, действително съгласно решение на Европейския съд за правата на човека от 22 януари 2009 г. по жалба 412/03 и 3567/04 правителството е приканено в установените срокове да постигне при възможност споразумение с жалбоподателите по чл. 41 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, тъй като въпросният съд, Европейският съд за правата на човека, е констатирал нарушение на чл. 9 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи поради непропорционална – така е квалифицирал – намеса на държавата в спора. Действително този проблем ние сме унаследили даже не и от правителството на тройната коалиция, а от по-предишното правителство – на господин Симеон Сакскобургготски, който действително наруши един конституционен принцип, а именно че държавата е отделена от църквата. В стремежа си да бъде намерено приемливо решение и да се постигне споразумение, тъй като като Европейският съд приканва към това, са предприети следните действия за обсъждане на възникналите проблеми с жалбоподателите и техните представители. Първо, създадена е нарочна работна група под ръководството на министъра на правосъдието, която провежда срещи и разговори с жалбоподателите. По време на преговорите, за съжаление, не е постигнато нужното разбирателство. Претенциите на жалбоподателите остават непроменени и същевременно недоказани. Техните материални искания и претенции за морални вреди са определено нереалистични и прекомерни и не почиват на реални доказателства и липсва причинно-следствена връзка с констатираното от съда нарушение. Второ, предложено е на жалбоподателите да бъдат изплатени обезщетения за вреди в размери, съобразно националното

с цел намиране на каноничен път за решаване на въпросите и особено във връзка с едно от исканията – за връщане на свещениците в църквата, макар до момента те да не са персонифицирани от жалбоподателите и техния брой постоянно да се променя, без да почива на реални доказателства и без да се доказва причинно-следствена връзка със събитията от 2004 г. Светият Синод и патриарх Максим лично излизат неколкократно в публичното пространство и чрез медиите с обръщения и призиви за помирение. Той кани напусналите да се върнат в лоното на Православната църква при условията на каноничното право. Приемането на тази покана обаче е въпрос на личен избор и последващи действия от страна на жалбоподателите. Такива действия са предприети от една част от свещениците на Синода на на митрополит Инокентий и те текат непрекъснато, като последното беше една от ключовите фигури в този Синод – небезизвестният

След невъзможност за постигане на споразумение е предприета стъпка за обжалване на решението пред Голямата камара на Европейския съд за правата на човека. Обжалването е отхвърлено и решението влиза в сила от 5 юни.

Справедливото обезщетение би следвало да отчита неблагоприятните последици в резултат единствено на констатираното нарушение и да не надхвърля обичайното овъзмездяване при сходни случаи. Става дума, че обезщетението общо за пропуснатите ползи от това, че са прогонени от църквите, възлиза на неколкостотин хиляди лева общо за всички вместо исканите от тях 743 млн. евро обезщетение. В това обезщетение се включва и стойността на църквите, което е особено смешно, тъй като

Уважаеми господин министър, благодаря Ви за първата част от отговора, в която Вие констатирате сериозността на проблема, който Ви остави правителството на Симеон Сакскобургготски, и се съгласявате, че то е нарушило Конституцията – нещо, което ние тук, в тази зала, многократно сме изразявали, настоявали и сме се опитвали да се борим срещу това посегателство върху свободата на вероизповеданието. В тази част аз съм напълно съгласен с Вас. Искам да Ви дам възможност в дупликата да продължите да изясните позицията си по въпроса, защото за мен Вашата позиция е много важна, освен позицията на министъра на правосъдието. Българският Свети Синод не разбира изглежда докрай, че като едно от вероизповеданията в Европейския съюз приема върховенството на европейското право и специално на този съд. В този смисъл ние трябва да разделим двата въпроса – този за това по кое право се решава спорът от вижданията на българския Свети Синод. Правото е европейското право и в последна сметка това право ще бъде наложено през българската държава и на всички, които сме под нейната юрисдикция, защото сме и под европейска юрисдикция. Това е първият въпрос. Вторият въпрос е свързан със свободното вероизповедание на хората. Аз съм мотивиран да Ви задам въпроса от мой избирател, който заявява, че не могат да извършват службите, които искат да извършват, със свещеника, в който се уповават и с който са свикнали да живеят своя духовен живот, защото нямат, в буквалния смисъл на думата, възможности да го правят. Вие знаете, че имаше тук опит за църква под открито небе. Имаше най-различни начини да се реши този въпрос. Но под всичко останало стоят свещени неща, стои вярата на определени български граждани, които разбират своята вяра по този начин, имат своя духовен водач или своите духовни водачи и желаят чрез тях да изпълняват религиозните си ритуали и да общуват с Бога – нещо, което българската държава трябва да им гарантира, ако е европейска. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За дуплика давам думата на министър Божидар Димитров. Уважаеми господин Костов, бих искал да Ви припомня, че веднъж държавата допуснала грешки не бива повече да допуска грешки и да нарушава въпросния конституционен принцип за ненамеса или просто за отделяне на държавата от вероизповеданията, тъй като аналогични ситуации възникват или са на път да възникват и с други вероизповедания. Ще Ви припомня, че вероизповеданията се регистрират от съда – от независимата съдебна власт, а не от държавата.

Знаете какво става в момента при мюсюлманите. Съдът постанови, че е легитимен предишният председател на духовното настоятелство. Имаше опасност да се отцепи Западноевропейската епархия от православната църква. Затова мисля, че сега не трябва да се месим. Държавата по този случай ще поеме отговорностите си – отговорности, които са настъпили в резултат на непропорционалните действия по време на правителството на Симеон Сакскобургготски и нищо повече. нищо повече. Останалото си е вътрешна работа на църквите, които, както казах, са отделени от държавата и ние не бива да се намесваме повече в техните работи.

да обяви своята позиция, своето положение, влизайки в разговор с Патриарх Максим или с патриарх или митрополит Инокентий, но държавата не може да му помогне в този случай и наистина не бива да му помага, за да не ходим за втори-трети-пети-шести път в Страсбург. Благодаря Благодаря на министър Божидар Димитров за днешното му участие в парламентарния контрол. Уважаеми народни представители, на балкона на пленарната зала е делегация, водена от председателя на Комисията по преглед на европейското законодателство в парламента на Ирландия Джон Пери. Ирландските гости са на посещение в България по покана на парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Моля да ги приветстваме с „Добре дошли!” в сградата на Народното събрание. Продължаваме с Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма. Той ще отговори на въпрос от народния представител Петър Владимиров Димитров относно замразяване на проекта АЕЦ „Белене”. Имате думата, господин Димитров. Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги! т.г. – това е един паметен ден за България, тъй като премиерът откри на практика троен залп срещу проектите в енергетиката. Залп, който беше непредизвикан, ненужен, необоснован и според мен вреден за България. Противно на това, което прави опозицията, аз искам да Ви поздравя за Вашата реакция. Реакцията Ви за тези проекти облетя световните медии и им даде повод да кажат, че ликвидацията на тези проекти е просъществувала не повече от два часа. Вие казахте знаменитите думи: „Сънували сте. Не мога да повярвам. Правителството не е вземало такова решение.” Между другото и парламентът не е вземал такова решение, тъй като проектите са ратифицирани от парламента. Реакцията на Русия също беше незабавна – нито тръба, нито АЕЦ. Братушките се отказаха накуп от два мащабни съвместни проекта. В US-доклад написаха: „Управляващите са непредвидими”, наблягайки върху хаоса, който цари в България. Не това е важното. Важното е какво ще се случи при тази ситуация с ядрената енергетика на България. Вие знаете, че през 2017 г. по документация би трябвало да бъде спрян V блок на АЕЦ „Козлодуй”. През 2022 г. би трябвало да бъде спрян VІ блок. Преди малко четохме проекта за стратегия, който е сложен в интернет-страницата на министерството. Там пише, че ще искаме разрешение от Европейския съюз да продължим. Не – разрешението зависи от „Хидропрес”

Европейският съюз няма обща политика по отношение на ядрената енергетика и оставя това на самите страни членки, които в зависимост от собствените си разбирания, преобладаващи обществени нагласи да развиват или не този вид енергетика. Традиционно в България ядрената енергетика се ползва с положителни обществени нагласи. Нещо повече, ние имаме традиция и опит в този бранш като една от първите страни в Европа, развиващи ядрена енергетика. Именно затова ние сме записали в затова ние сме записали в проекта за Енергийна стратегия на България, че ядрената енергетика има място и в бъдеще в нашия енергиен микс като източник на нискоемисионна високотехнологична част от българския енергиен сектор и ще я подкрепяме институционално, така че проектите, които са икономически обосновани, да могат да се случват. Също така знаете, че има два режима за изграждане на нови енергийни мощности либерален, и такъв, който се инициира от ресор, респективно регулатор, а когато е необходимо за поддържане на баланса на системата, да се изгради такава мощност. „Белене” се изгражда по първия вариант. вариант. Моментът, до който сме стигнали, предполага наличието на интерес от инвеститор в централата, за да може той да бъде осъществен, тъй като едно от първите решения, които ние взехме като правителство по отношение на „Белене” и това решение беше достатъчно ясно и открито, коментирано с руските ни партньори по проекта, България няма да инвестира в този проект повече от това, което вече е инвестирано. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика давам думата на народния представител Петър Димитров. Благодаря Ви, господин министър. За съжаление Вие не разсеяхте тревогите ми, тъй като какъв е Вашият отговор – България няма да инвестира. ако няма друг инвеститор, ние се отказваме от ядрената енергетика. Губим технологично ниво, обричаме нашата енергетика да бъде въглеродна, тоест от 2012 г. тя да става все по-скъпа и по-скъпа. В същото време, аз ще Ви дам пак цитат от руски медии, които дори се зарадваха – някои от тях и казаха: „Това, че ще се прави по руска технология, само за 2 млрд. евро един реактор ...”, за разлика от Турция например, където цената е много по-голяма. И казват: „Не стига, че ще го правим много евтино за България, а сега възникна идеята да се прави и с руски пари – това е прекалено.” Какъв беше проблемът тези 2 милиарда, които Русия ги предлага, да се ползват под формата на кредит, проектът да върви и да се търси инвеститор? Сам разбирате, че един замразен проект струва много по-малко, отколкото един проект, който се реализира. Моята тревога от това, което казвате, просто не изчезва. Аз не виждам как ще запазим ядрената си енергетика, ако не намерим чужд инвеститор за „Белене”, а нещата виждате, че вървят точно в тази посока. Искам да кажа две думи и за актуалната ситуация, тъй като се създава една атмосфера, че тук ще вдигаме цената на тока заради ЕРП-тата. Това просто е блъф. Цената на тока се вдига заради цената на производителите. Вие знаете, че цената в „Козлодуй” е понякога до три пъти по-евтина от това, което е от въглищните централи, които господин Костов три дни преди да му свърши мандата, натресе на България. От тази гледна точка, създаването на тази атмосфера атмосфера край ЕРП-тата, просто трябва да е ясно: да, там може да има някакво вдигане на цената, но големият проблем за българите е да има евтина, екологично чиста ядрена енергия, тъй като ако няма – ще плащаме с пъти повече от това, което плащаме в момента. Аз много се надявам да внесете спокойствие в българите. Преди малко премиерът, когото не чухте, каза: „Белене” ще се строи! Той беше категоричен. Разбира се, след два часа това пак може да бъде опровергано, но дайте надежда на българската енергетика! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За дуплика давам думата на министър Трайчо Трайков.

Уважаеми господин Димитров! Надявах се, че съм Ви успокоил, но тъй като не го казах в прав текст, сега ще го направя: бъдете спокоен за ядрената енергетика в България! Една ядрена електроцентрала не е цел сама по себе си – добре е да я има, ако е икономически целесъобразна. И щом реакторите са толкова изгодни и евтини, тогава не би трябвало да имате съмнение, че ще има инвеститорски интерес към нея. Кой отказва предложения за инвестиция в евтин проект? Така че още веднъж: бъдете спокоен! Макар че бих искал да предупредя – към така излишни фалшиви очаквания и аналогии: „Белене” – не е „Козлодуй” и цената на тока от „Белене” – не е цената на тока от „Козлодуй”. Говорим за съвсем различни ценообразуващи фактори. Едното е исторически исторически постигнато състояние, което няма как да се повтори при нов ядрен проект, какъвто и да е той, дори и да е на двойно по-ниска цена от тази, която се предвижда в момента. Разбира се и терминът „замразен”, който вие упорито продължавате да повтаряте, въпреки че отдавна стана ясно, че единственото, което е замразено в случая, и то не е замразено, а е максимално ограничено – са разходите по проекта до влизането на стратегически инвеститор в него, но по проекта се работи и той напредва в своето осъществяване. Но дори и да не стане този проект, то българската ядрена енергетика има и други възможности за развитие, най-очевидната от която е площадката на АЕЦ „Козлодуй”, възможност, която лекомислено и предполагам умишлено е била неглижирана навремето. Уважаеми народни представители, преди да продължим със следващите въпроси обръщам се към вас – да се спазва установеното време при задаването на въпроси и питания. Преминаваме към въпрос от народния представител Корнелия Петрова Нинова относно доставките на природен газ за България след 2010 г.

през м. септември обещахте от тази трибуна пред Народното събрание до края на 2009 г. да внесете в парламента нова енергийна стратегия, която да разпише каква е политиката на ГЕРБ по отношение на енергийна сигурност на България – доставки на газ, ядрена енергетика, алтернативни източници и т.н., тоест цялостната ви политика в областта на енергетиката. Сега сме м. юни 2010 г. – такава стратегия няма внесена в парламента. Нещо повече. Правителството на ГЕРБ за 10 месеца няколко пъти си смени позицията по важни за държавата въпроси в областта на енергетиката, включително Вие и министър-председателят Бойко Борисов в един и същи ден взаимно се изненадахте с две противоречиви мнения по темата АЕЦ „Белене”. Използвам случая да ви уведомя отново, както каза и колегата Петър Димитров, че преди малко тук министър-председателят каза, че АЕЦ „Белене” ще се строи, така че като излезете отвън да не се изненадате пред журналистите. Това го казвам, защото лутането, разноговоренето и противоречивите мнения създават усещане за несигурност и нестабилност не само у партньорите на България, но и у българските граждани. Част от тази неяснота са и договорите за доставка на газ от Русия за България. Сегашните договори изтичат в края на тази година. Каква е позицията на България по нови договори от началото на 2011 г.? Води ли правителството вече такива преговори? При какви условия ще бъдат подписани новите договори? Гарантирани ли са количествата? На какви цени – ще има ли увеличения на цените? Има ли опасност България да остане без доставки на газ през зимата на 2011 г.? Ще има ли посредници по тези договори? Имате ли готовност, ако стане някаква газова криза, да реагира държавата с алтернативни източници? Това са въпроси, които Ви задавам, за да може и парламентът и българските граждани да получат някаква яснота и сигурност по отношение на доставките през 2011 г.

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Нинова! Мисля, че Вашият въпрос би трябвало да бъде отправен към господин Овчаров, защото от тази трибуна на 3 октомври 2008 г. той заяви, уверявайки българските граждани и народните представители, че благодарение на подписания по негово време договор България има гарантирани доставки на руски газ до 2030 г. в количества, каквито заяви. Аз съм готов да проявя разбиране към породилата се у Вас несигурност и съмнение, затова ще кажа какво ние правим по въпроса. Като начало бих искал да подчертая, че доставките на природен газ от Руската федерация през 2010 г. се извършват съобразно сроковете и обемите предвидени в сключените договори. Към момента преговорният процес за подписване на нов договор след 2010 г. е активизиран от страна на „Булгаргаз”, като в началото на този месец се проведе среща по темата, на която с участието на представители на „Булгаргаз”, бяха изложени основните пунктове по проекта на нов договор, предоставен на руската страна през миналата година. Представената позиция от българска страна на проведената среща по отношение на по-нататъшното развитие на търговските взаимоотношения между „Булгаргаз” и „Газпром експорт” е: за договаряне на доставки с „Газпром експорт” за срока на подписания между двете дружества меморандум. Това към което се стремим е промяна във финансовите условия в сравнение с настоящите договори, в това число – начин на формиране на цената, начин на заплащане на аванса за доставките на природен газ, съобразяване с бъдещите газови проекти, в това число „Южен поток” и междусистемните връзки, и произтичащите въпроси за място на доставка. Други ключови въпроси са: приоритетните количества природен газ до 31 декември 2012 г., мобилното заявяване на количествата за доставка, периодичност на изменението на цените на природния газ и, разбира се, посредниците по веригата. Важен момент е отправеното от българската страна предложение за оперативно организиране на дейността и изготвяне на времеви график за подписване на нов договор. Предложеният от нас срок за съгласуване на експертно ниво на новия договор е до 1 ноември 2010 г. Отправена е покана до руската страна за продължаване на преговорите и посещение в София в рамките на този месец. Понастоящем има фиксирана дата за следваща среща в Москва, пак през юли т.г., в присъствието на изпълнителните директори на двете дружества с цел ускоряване на процеса по съгласуване на позициите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика давам думата на народния представител Корнелия Нинова.

Овчаров наистина е заявил, че доставките са гарантирани. Така е, доставките са гарантирани до 2030 г. Но не само доставките за България, а и транзитът е гарантиран. Оттук нататък обаче е Ваша отговорността да договорите при какви цени, при какви условия, с посредници или без тях, как ще се осъществят тези доставки. От Вашия отговор става ясно, че към този момент нищо не е ясно. Даже си противоречите! Миналата седмица казахте, че във Вашия календар не се предвижда среща с представители на „Газпром” през месец юли. Сега казвате, че е отправена покана. Означава ли това, че тази среща е отказана от руска страна? Ще има ли такава или оставаме в една несигурност по отношение на доставките от 2011 г. нататък? За дуплика давам думата на министър Трайчо Трайков. госпожо Нинова! Противоречията ги виждате основно Вие, включително и в това, че мислите, че на всяка среща на преговорите присъства министърът. Не е така. Не знам по Ваше време дали е било така. А това, че са гарантирани доставките, означава, че са гарантирани и не трябва да се преговаря за тях. Но очевидно трябва да се преговаря. Ако бяха гарантирани, щяхме да започнем да преговаряме през 2028 г. Въпрос от народния представител Михаил Райков Миков относно перспективите пред реализацията на българското участие в проект „Южен поток”. Благодаря Ви. Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, вашето правителство наследи три големи стратегически енергийни проекта, които очертаваха стратегическото място на България не само на Балканите, но и в Югоизточна Европа. Те осигуряват хиляди работни места в условията на криза и чуждестранни инвестиции. След големите приказки за „локвата Белене”, – немски инвеститор, може би са се почувствали като паразити, както нарече преди час министър-председателят работещите по проекта „Белене”, си вдигнаха чуковете и си заминаха. След приказките за Бургас Александруполис, руската страна отиде в Турция и договори пренос на нефт по друго трасе. Аз си позволих да Ви задам един въпрос, свързан с появилите се напоследък в редица медии съобщения, за преговори и срещи между представители на „Газпром” и румънският министър на икономиката Видяну относно коментари за трасе на „Южен поток” по трасето Констанца Триест, за включването на Франция и срещата между Саркози и руската страна, в която се договори участието на Франция в „Южен поток”, което предполага увеличение на обема.

какви са перспективите пред реализацията на проекта? Какви действия сте набелязали – но не общи приказки, а конкретни действия - този месец това, другият месец - друго, за да се реализира поне един от тези проекти, които наследихте? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на министър Трайчо Трайков.

В рамките на политиката за диверсификация на трасетата за доставка на природен газ „Южен поток” остава един от важните инфраструктурни проекти. България поддържа позицията си относно значението на проекта за повишаване на сигурността на газовите доставки за страната ни за региона на Югоизточна Европа. Във връзка с горното Българският енергиен холдинг продължава работата по проекта на експертно ниво. На проведената през м. май среща между Българския май, господин Миков! – е съгласуван индикативен график на последващи дейности и работни срещи по проект „Южен поток”. В резултат на това се отбелязва определено развитие като страните Българският енергиен холдинг и „Газпром” продължават своята работа с ясно разписана програма. вече е предоставил на „Газпром” следните документи: коментари по план–проспект, обхват на бъдещето прединвестиционно проучване и предложение за конкретен подход, правен способ и процедура за възлагане на прединвестиционното проучване преди учредяването на съвместна компания. В най-скоро време предстоят работни срещи по подготовката на необходимата документация за възлагане на комплексното прединвестиционно проучване за сухопътния участък на газопроводната система на българска територия. Страните следва да започнат съвместна работа по изготвяне на задание за обхвата на услугите, които ще се извършат по време на проучването. Задължително изходно условие на този обхват е наличието на предварително съгласуване от Българския енергиен холдинг и „Газпром” на варианти за трасета и разпределение на обемите природен газ, които да бъдат подробно проучени, изследвани и анализирани от бъдещия изпълнител на проучването. За целта трябва да се пристъпи към подготовка за възлагане на прединвестиционно проучване, в това число обхват и процедура за съвместно възлагане преди учредяване на съвместната компания. Целта на прединвестиционното проучване е подробно изследване на техническите, икономическите, юридически, екологични, пазарни и други аспекти на проекта, което, господин Миков, дава вече отговор на поставения от Вас въпрос. Въз основа на резултатите от проучването могат да се извършат съответните оценки на проекта на българска територия и на условията за неговото развитие. Работи се и по подготовка и съгласуване на документите за създаване на смесената проектна компания, която съгласно междуправителственото споразумение от м. януари 2008 г. предвижда учредяване с равно дялово участие между българската и руската страни. Съвместната компания ще цели развиване на газопровода на територията на България на базата проектно финансиране. холдинг са предложени конкретни дати за продължаване на практическите действия по проекта, като се очаква те да бъдат съгласувани и потвърдени от страна на „Газпром”. Както виждате, ние очакваме, а не те от нас.

Благодаря Ви. Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, аз Ви помолих учтиво по възможност не с общи приказки, а по-конкретно, ако може! Вие ми изброихте някакви технически неща и казахте, че другото са оперативни тайни. Отговорете на българската общественост: правителството ще приеме ли увеличаване на транзита от 30 на 60 млрд. куб. м, като срещу това България ще получава и съответните такси и съответните условия? Ще приеме или няма да приеме? Прост въпрос! Цялата работа и с другите проекти, и с този е едно голямо мотаене, една голяма мъгла и общи приказки.

България 30 милиарда ли ще транзитира, или 60 млрд. куб. м? Как гледате Вие на преговорите на „Газпром” с Румъния за алтернативи, които заобикалят България? Както това става за атомната енергетика с Турция, тук на Балканите, както става с петрола с Турция. Същата работа правите и с газта – поради липсата на яснота и ясна позиция. Кажете: 30 или 60 милиарда ще се транзитират през България? Увеличиха се потребителите – Франция се включи, други страни от Европа, увеличават се нуждите, Европа иска да си осигури догонващо развитие с тази енергия – да развива индустрията си. Ползите за България са ясни. И само нашето правителство не може да сметне, че 60 е повече от 30. Така че не можете да дадете яснота на партньорите си. Не знам с какви позиции ще ходите в Москва по другия въпрос за цените на газа. Госпожа Нинова тук Ви пита, Вие по същия начин – омотавате работата.

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Миков! Въпросът дали 30 или 60 е прост само във Вашата глава, а отговорът зависи от конкретните сметки, каквито Вие не сте свикнали да правите. Това е, с което се занимаваме в момента, по-конкретно от това не мога да Ви кажа, господин Миков. въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно националния план за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.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 Като български народен представител, народен представител от страна – членка на Европейския съюз, ще задам въпрос по една от трите големи цели на Европейския съюз, разписани в неговата програма, цели, под които България е поставила своя подпис, а той е постигане на целите на общността до 2020 г. по отношение на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. За по-голямата част от страните – членки на Европейския съюз, тази цел е 20%. За България целта, която трябва да постигнем, е 16% консумация на електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници до 2020 г. За да постигнем тази голяма национална цел, са необходими действително сериозни сили в няколко направления нормативни, инвеститорски и технологични. Един от важните елементи по принцип на постигането на тази тази цел безспорно е взаимодействието ни с Европейската комисия, която в много отношения със своите действия ни подтиква и подкрепя, за да постигнем тази цел. Първото нещо, което ни предстои да извършим от днешния ден нататък, буквално е след пет дни – България да представи в Брюксел Националния план за развитие на възобновяемите енергийни източници. Всъщност,

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Иванов! Какъв е статусът? В момента готовият проект на Националния план за действие за енергия от възобновяеми източници, изготвен по задължителния модел, е изпратен за получаване на експертни становища от други ведомства и неправителствени организации. Паралелно започна и процедурата по изготвяне на екологична оценка на предвидените според плана мерки. Предстои разглеждане на проекта на заседание на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет и последващо изпращане до 30 юни за нотифициране от Европейската комисия. Съгласно изискванията е разработена така наречената индикативна крива за периода до 2020 г., като базова е 2005 г. Тя служи за определяне на задължителните цели за всеки две години, чието изпълнение ще се контролира от Европейската комисия. Сумарният технически потенциал за производство на енергия от ВЕИ по актуализираната оценка от 2009 г. е приблизително 52 млн. мегават часа годишно, което е 4500 килотона нефтен еквивалент. Разпределението между различните видове източници е неравномерно, като най-голям дял притежава биомасата, приблизително 36%, и хидроенергията – приблизително 31%. Сравнително по-малък дял имат вятърната енергия – около 7,5%, и слънчевата енергия което е обусловено от географското положение на България. Въз основа на наблюдаваните тенденции на развитие и разполагаемата информация относно проекти за изграждане на нови мощности, намиращи се на различен етап от реализацията си, очакванията са производството на енергия от възобновяеми източници в България да нарасне до 1955 килотона нефтен еквивалент годишно към 2020 г. спрямо 1090-1097 през 2005 Накратко може да се каже, че е предвидено увеличаване на ръста на производство на електроенергия с над 100%. По третата част от въпроса за 2010 г., по Директивата на Европейската общност за насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от ВЕИ на вътрешния електроенергиен пазар за България е определена индикативна цел от 11-процентов дял на електрическата енергия, произведена от ВЕИ, в брутното вътрешно потребление на електрическа енергия в страната при благоприятни климатични условия преобладаващ е делът на ВЕЦ. Според прогнозите на МИЕТ производството на електроенергия от ВЕИ през 2010 г. ще възлиза на 4330 гигават часа.

Това, с което завършихте, е окуражително, че в края на тази година ще има преизпълнение по отношение индикативната цел, която действително беше 11%. Това е заложено и във вашата правителствена програма като цел за годината. Едновременно с това искам да задам въпрос: дали Европейската комисия ще уважи националния план, макар и само като нотификация, при положение че не е изготвена оценка за въздействие върху околната среда елемент, който е важен, и доколкото зная, Европейската комисия би желала този план да мине на съгласувателна процедура през три министерства. Безспорно, вашето е водещото, но заедно с него са и Министерството на околната среда и водите, и Министерството на земеделието и храните. Второто, което е важно за мен, не би ли трябвало – считам го за необходимо – като неразделна част от плана да бъде и картата на районите в страната, където могат да бъдат изграждани централи, използващи вятър или слънчева енергия за производството на електроенергия от тези възобновяеми източници?

която е европейска карта, някои наши защитени територии. На следващо място, безспорно, възможностите за присъединяване към преносните линии в страната. Не на последно място, ще се отчете ли това, че в момента в Народното събрание се правят законови промени, които могат и според мен абсолютно неправилно да ограничат възможностите за развитие на възобновяемите енергийни източници? Ще бъда доволен, ако можете да ми отговорите на тези въпроси, макар и като отношение. Пожелавам успех,

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов! Изпратено е запитване до Главна дирекция „Енергетика” в Европейската комисия. Имаме тяхното уверение, че изпращането на плана за нотификация не е необходимо да бъде придружено от технологична оценка. Тя обаче се изисква от екологичното законодателство за окончателното приемане на плана от Министерския съвет. За нотификацията не е необходимо да е минала през Министерския съвет. С екологичната оценка ще намерят отговори и част от въпросите, които поставихте допълнително. Предвижда се да се даде рамката къде да се насочат инвестициите в мощностите за производство на енергия от вода, вятър, слънце и биомаса, като се посочат и неприемливите за това зони. въпрос от народния представител Румен Стоянов Овчаров и Петър Атанасов Курумбашев относно кадровата политика на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Господин Курумбашев, имате думата.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 В интерес на истината, една от идеите да задам този въпрос ми даде колежката Моника Панайотова от ГЕРБ, която в качеството си на председател на младежка организация на ГЕРБ зададе подобно питане към Вашия колега Дянков. Тя го попита има ли бърза писта за кариерно развитие, израстване и задържане на младите хора в държавната администрация. Господин Дянков каза, че ще има мерки за по-голяма прозрачност в кариерното развитие, че са свързани с матричен модел, който ще се предложи да се развива оттук нататък. Той ще се състои от строго определени зададени стъпки и правила за израстване,

ли такава бърза писта, между другото, освен при назначенията, и при уволненията? Допускате ли, че във вашето министерство е възможно да има и политически мотиви, когато се взимат решения за уволнения? Благодаря ви. За отговор давам думата на министър Трайчо Трайков. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Курумбашев, уважаеми господин Овчаров! Въпросите по така наречената кадрова политика, приемам по-скоро като въпроси по управление на човешките ресурси. Да, подкрепям идеята на вицепремиера Дянков за промени в държавната администрация, така че да има бърза писта за израстване на кадърни млади хора. Политиката, която градим в посока управление на човешките ресурси е насочена към качествен подбор, назначаване на професионално подготвени служители, планиране на обучението, развитието и мотивирането на персонала. Едно управление е успешно тогава, когато може да разчита на лоялна, компетентна и добре структурирана администрация. Наемането и подбора на служители в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се извършва по реда и критериите, регламентирани в Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите актове по прилагането им. Назначаването на всяка длъжност на държавен служител се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества. За заемането на която и да е вакантна длъжност има минимални нормативни изисквания и условия, на които кандидатите следва да отговарят. Критериите за заемане на длъжност в администрацията са степен на образование, професионален опит или ранг, необходими за заемането на длъжността, покриване на условието за назначаване на определени от чл. 7 от Закона за държавния служител. Водената от нас политика в областта на управлението на човешките ресурси обхваща както кариерното развитие и мотивация на държавните служители, така и санкционирането при неизпълнение на служебни задължения или нарушаване на задълженията, определени в Закона за държавния служител. Всеки държавен служител носи дисциплинарна отговорност. Държавният служител, който е нарушил виновно своите служебни задължения, носи наказателна отговорност. В този случай служителят се наказва с предвидените в закона наказания. В министерството има създаден дисциплинарен съвет, от който се изисква становище преди налагане на наказанието „уволнение” или понижение в по-долен ранг за срок от шест месеца до една година. От началото на моето управление досега прекратяване на правоотношения поради налагане на дисциплинарно наказание уволнение няма. За реплика давам думата на народния представител Румен Овчаров. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, не зная Вие ли не знаете или не Ви казват какво се случва във Вашето министерство. Господин Курумбашев Ви попита има ли политически уволнения и назначения. Ще Ви прочета заповед, подписана на 15.06.2010 г. от госпожа Мариана Велкова – изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия, която прекратява договора на служебното правоотношение с Румен Николов Георгиев поради причини: „1. Наличие на несъвместимост със заеманата длъжност по чл. 2, ал. 2, т. 5 от Закона за държавния служител,

Не само, че уволнявате по политически причини, ами си позволявате, имате наглостта да го напишете в заповед! Разбирате ли по какъв начин компрометирате държавата България и докъде ще стигне сега тази заповед в Европейския съюз, Европейската комисия, а и в цялата страна. Между другото, такова нещо не си позволяваше да прави някога даже Иван Костов. Уволняваше по политически причини, но поне не го правеше така нагло и безочливо.

И второто нещо, което искам да Ви кажа, господин Трайков – 20 човека от Агенцията са напуснали и са освободени през последните осем месеца. Въпреки това Агенцията за малките и средни предприятия като междинно звено

Те са така наречения административен капацитет, който Вие с лека ръка изхвърляте от агенцията. И нещо още по-странно. Не само не наказвате госпожа Мариана Велкова, ами я и награждавате. Само преди 15 дни ... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Овчаров. Помолих за спазване на времето. РУМЕН За дуплика давам думата на министър Трайчо Трайков. Уважаеми господин председател, за пореден път ми се задава въпрос, който не е отправен към мен като такъв. Въпреки това ще кажа за господин Георгиев. Правоотношението му е прекратено от изпълнителния директор на агенцията, която, разбира се, не е част от министерството, след получен пореден сигнал за наличие на несъвместимост по чл. 7, ал. 2, т. 5 от Закона за държавния служител, който гласи, че не може държавен служител да бъде лице, което заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия. Именно поради това е прекратено правоотношението му на основание чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител – поради несъвместимост в случаите по чл. 7, ал. 2 от същия закон. Моля за тишина и ред в залата! Не се обаждайте от банката. Да благодарим днес на Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, за участието му в парламентарния контрол. Преминаваме към Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството. Въпрос от народния представител Георги Тодоров Божинов относно необходимото съгласуване между Агенция „Пътна инфраструктура” и Национална кампания „Железопътна инфраструктура” при прекратяването и реализирането на 4-лентовото трасе от международен път Е 79 в участъка Мездра-Ботевград и проектирането на пресичащ го железопътен път в същия участък. ГЕОРГИ Благодаря Ви. Уважаеми господин министър, уважаеми господин председател, благодаря Ви за това, че прочетохте съдържанието на въпроса и няма нужда да повтарям названието на двата проекта. Само ще подчертая тяхната изключителна важност и да кажа, че тя не подлежи на никакво съмнение. Тези проекти се разработват по една и съща оперативна програма „Транспорт” на Европейския съюз за техническа помощ. Фазата, имам предвид изоставането между двата проекта, е 11 месеца. Забавянето е от страна на Национална кампания „Железопътна инфраструктура”.

Моят въпрос към Вас е: към днешна дата съгласувани ли са двата проекта, преодолени ли са съществуващите технически, други противоречия и конфликти. Поставям този въпрос, защото на 26 февруари 2010 г. от тази трибуна Вие заявихте, че по отношение на 4-лентовия път е завършено проектирането, представеният предварително технически проект съдържа цялата необходима техническа документация. Тоест, казвате Вие, може да стартира тръжната процедура за строителство. Ако са преодолени тези противоречия между двата проекта, можете ли да отговорите с „Да”, че днес няма причина да не стартира тази процедура? Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството.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 За модернизацията на жп линията Видин-София проектирането се извършва във фаза идеен проект по финансов меморандум – няма нужда да цитирам номерата. Шестнадесети януари – за модернизацията на горепосочения пътен участък. Тя е техническа помощ по предпроектни проучвания и предварителни технически проекти по направление на общоевропейските коридори – ТЕНТИ. Там протоколът и финансовият меморандум са подписани на 16 януари 2007 г. Ето и фактите – това, което е важно. Договорът за пътното проектиране е подписан на 15 декември 2007 г. Даден е срок от една година за изпълнение на проекта. Този срок е изтекъл на 15 декември 2008 г. Той включва изработването на предпроектни проучвания, предварителен технически проект, приемането им от Експертния съвет, ОВОС, комплексен доклад за съответствие. Договорът за жп линията във фаза идеен проект е подписан на 5 септември 2007 г. със срок за изпълнение – 24 месеца,

Проектантът изготвя писмо за съгласуване на проекта на фаза предпроектни проучвания и го праща на НКЖИ на 30 април 2008 г. Отговорът е получен от НКЖИ на 15 юли 2008 г. – два месеца и половина по-късно. Експертният съвет към тогавашната НАПИ, сега АПИ, за избор на пътен вариант е проведен на 5 юни 2008 г. Оттам нататък е приет вариант. Започва проектирането в следващата фаза за пътя – предварителен технически проект. Предварителната версия на жп проекта е представена в периода 13-16 февруари Коригираният вариант е завършен на етап 2 по договора и е предаден на 30 април 2009 г. Приет е на Експертен съвет на 28 май 2009 г. Пътният предварителен технически проект е внесен, след като е изготвен отново за съгласуване от НКЖИ на 22 януари 2009 г. Отговорът на НКЖИ е пратен на 19 март – пак два месеца и половина закъснение. Писмото е абсолютно идентично с първото писмо, което споменах за предварителния проект. Незабавно след това, разбира се, се организира среща на двата проектантски екипа. На 16 април 2009 г. има протокол – в протокола са дадени предложения за взаимни действия на двата проектантски екипа за решаване на конфликтните зони. съвет на 28 май 2009 г., тоест един месец след съвместната среща, като обаче нямаме данни да е искано съгласуването му от АПИ, както повелява законът. Той към момента не е съгласуван от АПИ. Срокът на финансовия меморандум за пътното проектиране вече изтича. Той е към 31 декември 2010 г. - идва към края си. Новото ръководство бързо организира три поредни съвместни срещи на проектантите и експертите.

предмет на допълнително проектиране, за да не спираме останалата част от пътната отсечка, за да може тя да тръгне по Оперативна програма „Транспорт”. На 16 юни 2010 г. е последната съвместна среща. Това е решението Всичко останало е изчистено, с изключение на този участък от 3 км, който в момента ще бъде изключен, за да бъде изчистен конфликта между двете организации. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика давам думата на народния представител Георги Божинов. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Аз искрено Ви благодаря за този отговор. И то не за първата му част, аз я имам тук изцяло всичко, което прочетохте. Благодаря Ви за това, че на една работна среща сте констатирали този конфликтен участък от 3 км и сте взели най-правилното решение – изважда се, за да се работи спокойно, реализацията на 4-лентовия път върви, скоростната линия Видин-София върви, не се възпрепятстват проектите и в това време се търси най-доброто експертно решение за 4-лентовия път. Ето този отговор удовлетворява, той е професионален. Но на 26 февруари Вие изсипахте, ще си прочетете отговора, куп нападки към предшествениците – недалновидни, непрофесионални, не успели да видят, че ще се пресекат двата пътя. Ами ето го решението. ето го решението. Затова нека професионализмът и загрижеността за решаването на проблемите да доминират. Да оставим това замеряне с обвинения, тъй като тези, които ме помолиха да задам въпроса, очакваха този отговор – технически професионално решение и оттук – продължение. Не, че едните са били негодни, защото проектантите на пътя са едни

За дуплика давам думата на Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството.

имат нужда от повечко работа, от повечко експерти и по-малко политици. Съвсем откровено го заявявам. По това, което споменахте. Ако е имало такива нападки към м. февруари т.г., разбира м. февруари т.г., разбира се, е важно да видя какво точно съм казал, но единственото, което съм имал предвид и това, което Вие видяхте от фактите, е именно – просто двете агенции не са си говорили. Съжалявам да го кажа в прав текст. Те просто не са си говорили. Не може с една година разлика – през 2008 и 2009 г., да се получава едно и също писмо с едни и същи аргументи, при положение че е имало събирания, имало е срещи. Тоест проектирали са абсолютно паралелно и независимо, без да си стиковат позициите. Именно това е грешката, от която всички ние можем да се поучим. Аз Ви благодаря за въпроса. че тези министерства трябва да работят заедно по тези приоритетни проекти. Това, което констатирахме в миналото, то се отнася и за много други проекти, е, че просто всеки е работил сам за себе си. Така че, дай Боже, повече експерти, повече работа, защото иначе няма да се справим с тези амбициозни цели, които сме си поставили, а пък ние само ще ги подкрепяме. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Преминаваме към питане от народните представители Павел Димитров Шопов и Стоян Иванов Иванов относно осъществяването на ефективен контрол по концесионирането на плажовете по българското Черноморие.

подобен въпрос относно един проблем, който е текущ, който в продължение на много години не е решен - за концесионирането на плажовете по българското Черноморие, където (знаем всички, считам, че колегите, които са в залата, българските граждани, които ни гледат и слушат, имат впечатление за това) непрекъснато се извършват нарушения от страна на концесионерите. До този момент никой регионален министър не се е преборил и и аз разчитам, че Вие ще бъдете този, който ще влезе в една епична и дръзновена битка за решаването на този въпрос – за чадърите, които се разполагат в нарушение на всякакви разпоредби, за нагло отношение, буквално, на мутри и биячи, които изискват дължимо или недължимо плащане от страна на почиващите български граждани или чуждестранни туристи. Всичко това компрометира

и по какъв начин е направено това относно концесионирането и използването на плажовете по българското Черноморие? Според Вас, предвид на мерките, които взимате,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

Контролът по изпълнението на концесионните договори за морски плажове е обособен на две нива. Едното ниво е в структурата на специализираната администрация в Министерството на регионалното В нея единият отдел организира и осъществява превантивен и текущ контрол. От друга страна, със заповед на министъра, се назначават междуведомствени комисии за осъществяване на контрол по изпълнението на сключените от министъра за концесии на морски плажове. Искам да ви кажа, че през лятото на 2009 г. ние положихме изключителни усилия и имаме конкретни факти и резултати, които показват, че наистина за пръв път правителството е приоритизирало този проблем и е заело една силна позиция и стремеж да покаже, че ще гоним ясно спазване на договорите, на правилата и ще искаме с всички сили и средства в рамките на закона да наложим ред по черноморските плажове. Ние извършихме масирани проверки през 2009 г. – нещо, което не е правено от нито едно друго правителство. Ние стигнахме и до прекратяване на концесии – три, нещо, което не е правено от нито едно друго правителство.

от събраните през 2008 г. от 70 концесионни договори – 5 млн. 937 хил. лв. Имаме също така много констатации за забавени плащания, за неизпълнение на задължения. Наложени са неустойки в размер на 180 023 лв. за 38 морски плажа. От началото на 2010 г. ние сме наложили санкции по концесионни договори на 23 морски плажа за неизпълнение на задължения, за предоставяне на изискуемите гаранции. Вие виждате, че от началото на 2010 г. ние започваме превантивно още през първите месеци да контролираме Сезон 2010. Вече имаме 23 плажа, които са санкционирани. Предприети са действия за събиране на дължими суми по съдебен ред от 4 морски плажа, в това число и за морски плажове, за които концесионните договори бяха прекратени в края на 2009 г., поради неизпълнение. От 21 юни 2010 г. започнахме двуседмични масирани контролни проверки по плажовете. Искам категорично да заявя готовността и интереса на държавата да въведе ред по плажовете през Сезон 2010 г. Ще имаме масирани проверки. Те вече се случват.

От всички проверки ще бъдат направени съответните констатации, препоръки, протоколи. Констатираните неизпълнения ще бъдат докладвани на контролните комисии и категорично ще бъдат налагани санкции. Проверките по морските плажове обаче няма да се ограничат само в тези двуседмични проверки, които сега правим. Те ще продължават през целия период. Те ще бъдат изненадващи. Те ще бъдат непланирани. По най-различни начини ще бъдат сформирани и комисиите, така че да гарантираме наистина един качествен контрол. Едно нещо ние искаме да постигнем с тези мерки – просто спазване на правилата, защото има договори, има наемни договори, има договори за концесии. Очакваме всички да бъдат коректни, така както и държавата ще бъде коректна към всички тези, които изпълняват ангажиментите си. И само да допълня, че вече виждате, още миналата година в края на сезона ние започнахме и да събаряме незаконни постройки. Това се случи на няколко плажа. Тази година няма да се посвеним и няма по никакъв начин да намалим усилията си да се борим за повече ред и повече комфорт за българските граждани по плажовете. Благодаря. За два уточняващи въпроса давам думата на Стоян Иванов. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Министър Плевнелиев, аз Ви благодаря за отговора. Факт е наистина, че при новото правителство проверките и контролът започнаха да стават доста по-систематични. Чудесно е, че се правят проверки с междуведомствени комисии, назначени с Ваша заповед, само че подобни опити опити имаше и преди това, в предишни години. Чудесно е, че най-сетне имаме случаи на прекратяване на концесии, защото аз си спомням дългите и безсмислени битки, които се водеха от предишното и по-предишното правителство с някои концесионери, които очевидно по някакъв начин бяха закриляни от лица от изпълнителната власт и въпреки многобройните нарушения, договорите им не бяха прекратявани. Чудесно е, че има толкова санкционирани плажове, че започна събарянето на незаконни постройки, само че, господин Плевнелиев, струва ми се, че тук по линия на контрола все още има нещо сбъркано в самата методика за този контрол. Многократно в качеството си преди това на журналист, после на общински съветник, а сега и като народен представител съм водил разговори както с туристически асоциации, така и с представители на местните власти, областни управители и областни администрации. Това, което според мен трябва да направи министерството и което може би заедно с вас да направим в парламента в парламента е, ако трябва да внесем промени в законодателството, да променим и нормативната уредба, така че за плажовете, ставайки изключителна държавна собственост да бъдат прехвърлени по-големи и по-преки контролни функции на властите по места. Имам предвид областните управители и техните администрации и местните власти. Те са хората, които всеки ден се сблъскват с тези проблеми. Извинете, но един контрол от такава комисия през София никога не може да бъде достатъчно ефективен. Не искам да Ви припомням случаи, вие вероятно ги знаете, за строежа на изкуствения остров в Несебър, за курортисти, които бяха бити, защото не искат да си платят за чадър, да легнат под чадър, за баснословни цени на чадъри от порядъка на 15 лв. и 15 лв. за шезлонг миналата година в Несебър по същото време, когато цените за нощувките бяха паднали под 25 лв., тоест ти за отиване на плаж плащаш повече, отколкото за нощувка. Не искам да Ви ги припомням тези работи, но те са факт и съм сигурен, че колкото и усилия в контрола да влагате сега без това децентрализиране на контрола при ръководната роля на държавата обаче и на министерството, няма да се справите с проблема и пак ще имаме подобни скандали, макар може би по-малко. И тук искам да Ви кажа, че според мен и според експертите, които са по морето, пак беше допусната известна грешка в методиката, по която беше определена цената грешка в методиката, по която беше определена цената за даване на тези плажове, които досега не са давани по концесия. И това е причината много плажове отново да останат неохраняеми. Сигурен съм, че пак ще имаме, както и миналата година, доста нещастни случаи. Тази методика също трябва да се промени. Благодаря. Благодаря. Имате възможност за отговор.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 голямото намерение на моето министерство, а също така и на правителството, в което имам честта да работя и да давам всичко от себе си – повече демокрация. Повече демокрация означава вземане на решенията и контрол по-близо до хората, което означава областните управи, общините. Ние сме първото министерство, което с ефективни действия събра областните управители по отношение на плажовете – Добрич, Варна и Бургас, и им казахме: „Ние сме готови да ви дадем управлението, контрола.

всяко ваше усилие, както и на парламента. Министерството ще го подготви. Повече децентрализация на плажовете, по-близо до потребителите, по-близо до областните управители, защото там има по-директен и по-ясен контрол. А там и гражданите могат да предявят по-силна претенция, когато нещо не е наред. Представяте си колко е трудно на един обикновен човек да стигне до един министър и да му каже, че нещо не е наред с един плаж. По отношение на методиката за неохраняемите плажове – също съм абсолютно съгласен с вас. За отдаване под наем

като че ли икономическият интерес намалява. Затова ние констатираме по-малък интерес към наемане на плажове. Ще има неохраняеми доста плажове през тази година. Честно да ви кажа, миналата година хората се оплакваха, че на всеки плаж има кебапчийница, че на всеки плаж има чалга музика, че на всеки плаж се яде и се пие, а няма спокойствие. Тази година като че ли отиваме в една по-различна крайност. Дай Дай Боже, най-после и в тази държава да има един плаж, на който няма кебапчета и има спокойствие за хората. Имайте предвид, че част от тези плажове, които ще останат неохраняеми, са част от зони, където най-после можем спокойно да отдъхнем, че ще се наслаждаваме на натура и на спокойствие, без да има някой, който да се опитва от всеки квадратен сантиметър да извади някой лев. Ще подкрепя всяко ваше усилие заедно да направим така, че стопаните да бъдат по-близо

Само че това отново стана малко късничко. Наистина и тази година част от плажовете, които можеха да си намерят стопани, ако бяха предложени на по-разумни условия, да има спасители на тях, да има и медицинско обслужване, ще останат без такова.

пък и бизнесът, който се занимава с този тип дейност, че наистина имате решимост? Ще Ви познаят по такива обекти като „Дюни” или

дълго време го беше обявил като феодално владение. Неговата охрана изгони един бивш заместник-областен управител, който беше отишъл на проверка там, заедно с един бивш полицейски началник. Усмихвате се, но това е факт. Позволил си е грубо да нарушава Конституцията и законите на държавата. И до този момент никой не можа на този човек да му потърси сметка по закона. Ако вие успеете да го направите, вярвайте ми, и останалите концесионери ще се стреснат – след като такъв злостен и системен нарушител, но пък близък с върховете на властта, има начин да бъде вкаран в ред, значи останалите ще знаят, че и при тях може да бъде действано със същата строгост. Благодаря. Благодаря. Следва питане на народния представител Павел Димитров Шопов относно политиката на министерството за разполагането, съществуването и бъдещето на билбордовете, разположени покрай българските пътища и магистрали. ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател. Господин министър, уважаеми колеги! Този въпрос съм го задавал в 40-то Народно събрание на тогавашния Ваш колега, но получих изключително мижав отговор, който беше повече преразказ на нормативната уредба и нищо относно това имат ли билбордовете място по българските пътища и магистрали и каква е ползата на обществото, на държавата от това? Не е ли полза за определени хора?

Ясно е, че тези билбордове от една страна, което е най-тревожното, представляват прегради, фатални прегради

вярна ли е тази цифра – около 8000 бр.? Само между Пловдив и София те са около 250 в едната посока. Каква ще бъде вашата политика по отношение на билбордовете. всичко необходимо за събиране на вземанията? Какви са сумите, които се получават и влизат в държавния бюджет? Заслужава ли си заради тези суми те да бъдат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

дълбокото убеждение, че трябва да ви дам конкретни, коректни и точни цифри, за да търсим правилното решение. Абсолютно точна е Вашата информация. Точният брой на рекламните съоръжения по пътищата на България към 31 май 2010 г. е 8193 бр. От тях 781 са изградени и се експлоатират без разрешение.

Това е информация към първото тримесечие на 2010 г. Очаква се след приключване на второто тримесечие на 2010 г. по финансовия отчет да се види, че тази сума е по-малка.

Що се касае до несъбраните такси, всички областни пътни управления са изпратили предупредителни писма. Всички областни пътни управления са анализирали задълженията на редовните платци, изпратени са предупрежденията. На път сме да демонтираме подобни рекламни съоръжения. Също така сме на път да демонтираме повредени и с лоша визия рекламни съоръжения. Разбира се, това минимално намаление на приходите от 5 млн. 281 за 2009 г. до 5 млн. 218 – за 2010 г. се дължи на отчетените през 2010 г. по-голям процент намаляване на приходите на фирмите за външна реклама и по-малки заявки – от 21% незаетост към 35% незаетост към 2010 г. Какви действия са предприети срещу изградените 599 от общо 781 нерегламентирани съоръжения? Възможни са демонтиране, актове за административно решение, преместване, ограждане. Веднага след като приключи зимния сезон на 31 март 2010 г. 2010 г. започнахме кампания на територията на цялата страна по привеждане на рекламните съоръжения с изискванията. Всички областни пътни управления започнаха – освен и писмата, разпратени, и изместване, тъй като има съоръжения, които са в непосредствена близост до пътното съоръжение. Само за един месец примерно в Бургаска област са отнети над 50 разрешения за експлоатация на рекламни съоръжения и във Варненска област пък примерно са изместени на отстояние минимум 3 м от ръба на пътната настилка 21 подобни съоръжения. Ще бъдат взети всички необходими мерки, но разбира се, по-важната част Да, ние ще правим регулярни проверки; да, ние ще направим всичко възможно да съберем този 1 милион; да, ако трябва, ние ще активизираме и всички други механизми на държавата. Във Вашия въпрос обаче има един много по-важен аспект – има ли смисъл от тези билбордове – 8200 бр. на територията на цялата страна, при положение че те генерират 5 млн. 200 хил. лв. приходи на година? Има ли смисъл това, което ние направихме, за да подпомогнем решението? Дълбоко съзнаваме, че трябва да има обществен дебат по тази тема. Стартирана е такава процедура. За съжаление, искам да Ви кажа, че интересът на българските граждани е изключително нисък. Има 54 отрицателни становища на граждани, много малко – от медии, и почти толкова становища в подкрепа. Тоест при 50-54 становища в едната и в другата посока това, което ние можем да констатираме, е, че няма достатъчна активност от страна на гражданското общество. Затова е необходимо още да работим в тази посока. Генерално въпросът е: заедно с парламента да преценим има или няма смисъл от тези съоръжения? От едната страна имаме 5 млн. 200 хил. лв., а от другата страна имаме човешки съдби, животи, всичко останало, което е свързано с пътната сигурност.

Да, така е, господин министър. В моя въпрос имаше два елемента – единият беше какво се прави по сега съществуващата наредба да се оздравят нещата и да се приведат съобразно нормалното им състояние? Другият въпрос е за промяна на политиката изобщо. Във Вашия отговор имаше също два елемента. Те просто кореспондираха на това, което имах предвид. Що се касае до първия момент, това какво се прави, аз виждам Вашите изключителни усилия такива, каквито са впрочем и по отношение на други области от Вашите компетенции и дейност. Това е изключително похвално и за първи път явно има някакво раздвижване – що се касае и за преборването с незаконните такива съоръжения, за събирането на вземанията, демонтирането, отнемането на разрешителни. Всичко това е изключително похвално, но в крайна сметка може би по-важното и за нас, като законодатели, а и за Вас, като министър, и за правителството е да се осъществи в рамките на това управление, на този мандат едно коренно различно ново отношение и политика, защото не само не само българските граждани, а и хиляди чужди граждани преминават през България и виждат тази грозотия, всъщност са подложени на опасност при извънредни ситуации.

нито отбиване на номера, както бяха по времето на миналия мандат, на миналото правителство. След този отговор съм обнадежден, че във връзка с билбордовете по българските магистрали и пътища се прави нещо и че ще има нова нормативна уредба, за което, разбира се, българското общество трябва да си проведе съответния дебат. Благодаря. Това по същество беше отношение. Ще кажете ли нещо в допълнение, господин Плевнелиев? Не. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Сега следва въпрос от народния представител Атанас Мерджанов към Аню Ангелов – министър на отбраната, относно местонахождението, наличността и състоянието на немските танкове от различни модификации, използвани в близкото минало като танкоогневи точки в така наречената укрепена линия „Крали Марко”. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин министър, става дума за ценните екземпляри от около 83 немски танка от Втората световна война, стоварени и намиращи се на склад в Пионерните казарми в гр. Ямбол, във военния имот на бившата Седма ямболска дивизия. Няма да се спирам на повече подробности по историята, ценността и уникалността на изкопаните през зимата и ранната пролет на 2008 г. артефакти от така наречената отбранителна линия „Крали Марко” по границата ни с Турция. Ще подчертая обаче, че министрите Близнаков и Цонев бяха сформирали няколко експертни комисии за изясняване на въпроса с наличността и ценността на танкоогневите точки. Комисиите откриват несъответствие между официалните данни за наличието на немска бойна техника по югоизточната граница, оповестени от командването по по материално-техническото осигуряване на Генералния щаб и реалното намерено количество – при оповестена бройка 75 са намерени 83 и има неоспорими данни, че цифрата е по-голяма. На комисиите не е осигурена възможност за проучване на наличната документация в Централния военен архив, касаеща естеството на работата им въпреки настояванията на председателя им господин Благой Миленов. В хода на проучванията си членовете на комисията Калоян Матев Теодор Одрински откриват документи, снимки и разговарят със свидетели, доказващи наличието в Българската армия след 1945 г. на тежък немски танк ТВ „Пантера” около 20 бр. Питам ви, господин министър, защо нито една от препоръките на въпросните комисии не е осъществена и защо вече две години посочената техника гние в двора на Пионерните казарми – гр. Ямбол? Нима Националният военноисторически музей би се отказал от такива ценни реликви, за които се борят колекционери и музеи от цял свят? Нима Министерството на отбраната е толкова богато, че би се отказало от възможните средства, които биха постъпили в бюджета му при продажбите чрез търг на заинтересовани лица или за пореден път сме свидетели на нехайство и безотговорност от страна на държавата? Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Мерджанов. За отговор – генерал Ангелов.

Въпросните танкове и самоходни установки са снети от въоръжение, както казахте, през 2007 г. и началото на 2008 г. и са зачислени в Изпълнителна агенция „Държавна собственост” на Министерството на отбраната. През 2008 г. за тяхната оценка са назначавани последователно общо четири комисии от министрите Близнаков и Цонев. Първата комисия предлага да бъдат продадени на търг с начална тръжна цена между 250 и 1100 лв. На 19 март 2008 г. е трябвало да бъде проведен търгът. Ден по-рано със своя заповед министър Близнаков изважда от търга шест от танковете и самоходните установки, немско производство. За останалата техника търгът Втората комисия предлага началната тръжна цена да бъде определена в зависимост от историческата стойност на техниката. Дейността на тази комисия е прекратена и е назначена трета комисия. Третата комисия описва и картотекира съхраняваните елементи и предлага на Националния военноисторически музей да бъдат предоставени 17 единици. На 8 октомври 2008 г. е назначена поредната четвърта комисия, която определя нови начални тръжни цени, но протоколът й не е утвърден и не е провеждан търг. По заповед на министър Цонев, от края на 2008 г. е трябвало всички 84 елементи да бъдат предоставени на музея, но на музея не са дадени средства за транспортирането им и те продължават да се намират и числят на поделение за „Снабдяване и търговия МО” – гр. Ямбол и заповедта на тогавашния министър не е изпълнена. Разпоредил съм на директора на Националния военноисторически музей до 15 юли 2010 г. да приеме и зачисли като музейни експонати част от елементите, които имат музейна стойност. Останалите елементи ще бъдат продадени на открит търг. Постъпило е искане от кмета на гр. Ямбол да им бъдат предоставени музейни експонати от техниката – немско производство, за създаване на музей. Има възможност такива експонати да им бъдат предоставени по реда на Закона за културното наследство. Много Ви моля да имате предвид, че това не са танкове.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, аз съм доволен от отговора, който ми дадохте, но също така се надявам, че ще бъдете особено стриктен в следващите действия, които звената във вашето министерство трябва да предприемат по организацията на съответните търгове. Факт е, че за тези уникални експонати няма съмнение, че някои от тях са елементи, други от тях са в цялостно състояние. Интерес към тях проявяват колекционери от Русия, от Германия, от Кралство Йордания, от Съединените и е грехота при тази хронична необходимост от средства за Министерството на отбраната ние да се лишаваме и от минималната възможност да получим средства за това. Аз приветствам възможността действително Националния да обнови своята колекция, но също така се надявам при организацията на съответните търгове да направите всичко необходимо, получените средства да останат за обновяване на колекцията на музея, а също така и за поддържане на военните паметници. Благодаря за вниманието. Дуплика.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

от 250 до 1100 лв. Аз ги повтарям нарочно. Едва ли очаквате някой от Естония да дойде да купи такъв танк за 1100 лв. или част от танк. Всичко е въпрос на това Националния военноисторически музей да оцени кои от тези елементи имат музейна стойност, включително и колекционерска. Нямам намерение да правя пета комисия – категорично Ви казвам. Четири комисии са се занимавали с този въпрос в продължение на три години и нищо не са направили. Аз не искам да се занимавам с колекционерство! Много ви благодаря. Да благодарим на министър Ангелов за участието му в парламентарния контрол. Уважаеми колеги, времето ще бъде удължено с 10 минути и 30 секунди. Това е времето за декларацията от името на Парламентарната група на Коалиция за България. То ще ни стигне, за да бъдат развити и дадени отговори по два от въпросите на министър Борисова. Първи ще зададе своя въпрос народния представител Меглена Плугчиева относно подкрепата за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в рамкова позиция за здравеопазване № BG 161 PO

Моят въпрос отправен към Вас е свързан с изпълнението на част от Програмата за регионално развитие, а именно в тази част, която касае подкрепата за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни здравни заведения.

по три компонента. Първият компонент касае сумата от 80 млн. лв. и е за ремонт, реконструкция и обновление. Вторият е за 10 милиона – за преструктуриране, специално на домове за деца от 0 до 3 години. Третият компонент, който считаме, че е изключително важен е на стойност 58 млн. лв. и е предвиден за реконструкция и ремонт на лечебни заведения с лъчетерапия. Моят въпрос към Вас е – на базата на факта, че в края на мандата на миналото правителство, на на предшестващото правителство – първо, че бяха осигурени специално 15 млн. лв., за да се вложат точно в тези онкологични диспансери и за тяхната модернизация е един приоритет, струва ми се за здравеопазването в България освен това беше подготвен старта на тази програма. Стана така, че със смяната на правителствата програмата беше спряна. Вашият предшественик беше поел ангажимента до м. март т.г. да се осигури старта на програмата. За съжаление той се оказва фалстарт. В момента това, което е известно на широката общественост е, че до 30 септември трябва да се набират отново проекти. Моят въпрос към Вас е: има ли ясна политика има ли готовност Министерството на здравеопазването да каже как средствата по трите компонента ще се усвояват и особено по третия компонент за онкодиспансерите? Има ли яснота от всичките 13, които са в България, кои са тези, които придобиват право да кандидатстват? На какъв принцип и по какви критерии събирате техните проекти? Ще се спази ли срокът 30 септември т.г. за компонентът за онкологичните диспансери? И съответно ще бъдат ли използвани тези средства като се има предвид, че изместването и забавянето с една година

Професор Борисова, заповядайте да дадете отговор на този въпрос. Уважаема госпожо председател! Уважаема госпожо Плугчиева, във връзка с Вашия въпрос Ви информирам следното. Средносрочната рамкова инвестиционна програма описва насоките за финансиране на болничната инфраструктура в нашата страна. Тази програма се базира на анализ, както и на социално-демографските фактори – заболеваемост и болестност, но също така и на базата на инвентаризацията на наличните ресурси по региони.

карта. Въз основа на Националната здравна карта се определят конкретните държавни и общински болници, които ще могат да кандидатстват за финансиране, а също и допустимата за финансиране техника, апаратура и инфраструктура. Фокусът на инвестицията в средносрочната рамкова инвестиционна програма е насочен към следните параметри. На първо място, ние се насочихме към онкологичните заболявания, имайки предвид високата регистрирана смъртност от онкологични заболявания и тази забелязана от нас трайна тенденция тя да се увеличава. Тази тенденция илюстрира недостатъчните възможности за диагностика, което изисква инвестиции в модерни технологии за ранна диагностика на всички нива. С висококачествена ранна диагностика ще увеличим възможностите си да използваме различните модерни методи за лечение, което се очаква да намали смъртността от онкологични заболявания и да подобри качеството на живот на онкологично болните. На второ място, ние отбелязваме, че е налице трайна тенденция за застаряване на населението и всъщност това води до увеличаване на хроничната заболеваемост, изискващо трансформиране на болнични легла от активно лечение за долекуване. И това също трябва да се има предвид. На трето място, ние искаме да осигуряваме равен достъп до качествени медицински услуги. Очертават се определени регионални диспропорции в разпределението на болниците и това налага структурни които ще доведат до развитието на съвременни болници, които отговарят на настоящите нужди от болнична помощ на населението в съответствие със заболеваемост и болестност на популацията, а освен това и до развитието на модерни медицински центрове с комплексно оборудване за ранна диагностика. През следващите близки дни ще обявим резултатите от направените анализи, с което и ще стартираме преструктурирането на болничната помощ в страната. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, аз за съжаление не получих отговор на моя въпрос, а той е свързан конкретно с Компонент 3 и за осигуряване възможността за реконструкция и модернизация на онкодиспансерите. Това, което Вие прочетохте ми прозвуча като част от лекция, но много Ви моля, говорим за конкретни срокове и за конкретни пари. В конкретния случай Ви питам: има 13 онкодиспансера, от тях, кои имат право да кандидатстват, кои ще имат възможността до 30 септември да получат правото с проекти да се включат в програмата?

Дали да готвят проекти? А тези проекти струват пари. Освен това, пускате ги в надпревара помежду им или министерството има наистина реална политика, къде ще фокусира финансовият ресурс за модернизация на онкодиспансерите? Конкретен пример Ви давам с русенския онкодиспансер, който през 2009 г. вложи собствени средства от 2 млн. лв. за изграждане на сградния фонд и в момента иска да кандидатства по програмата, има тази готовност, има съгласието на общината, но няма информация дали попада във вашите списъци, или не попада. Много Ви моля, използвайте тази трибуна, и дайте ясен и категоричен отговор, защото средствата стоят неизползвани. Вие обещавате реформи, звучат красиво,

На 21 април аз встъпих в длъжност, от тази дата считаме, че започнах на работя по този проект. На 21 юни аз събрах информацията и имам снимката на здравната система в България днес. Нещо което липсваше и не беше направено. В момента ние обработваме материала. Обработването на материала ще приключи в края на следващата седмица. Вече знам някои от регионите, но не знам всички. Що се отнася до нашата национална визия по отношение на онкологията: тя е налице, но аз искам да знам конкретиката в страната си, а все още не я знам. Визията включва следното: първо, два големи центъра за лъчетерапия, разположени по географски принцип в двата края на страната, за да бъде удобно за нашите пациенти. Имаме предвид и наличните такива, които все още са налице и работят. На второ място: имаме два петскена в държавата си, също в двата края, което е удобно. Тези петскена обаче, за да работят… (Реплики.) … Съжалявам, професионални неща са. Така, който разбрал, разбрал! Ами, това е една специална апаратура, която позволя да се сложи изключително ранна диагноза за разсейките от рак,

С други думи, петскена е много важен. Това е една напредничава технология, ужасно скъпа, и в момента, за да работи петскена се вози всеки ден от Дебрецен белязан нуклеотид и всеки ден този

която ще произвежда този радионуклеотид и ще бъдем по-икономични. Хем, ще си лекуваме пациентите, хем – няма да даваме излишни луди пари. С други думи – ние визията я имаме, ние я развиваме, но оставете ме да погледна, за какво става дума, и да бъда абсолютно конкретна. Срокът, които ми е дал министър Плевнелиев, е 30 юли и аз ще го спазя. Благодаря ви. Да благодарим на професор Борисова. Още един въпрос ще бъде развит от народния представител Мая Манолова относно изразходването на 60 млн. лв. от резерва на Здравната каса. Това е последният въпрос за днес което ни е зададено като работно. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Актуализацията на бюджета донесе лоша новина за сектора „Здравеопазване”. Всъщност той е единственият, в който се съкращават цели 23%. Това е, бих казала, български парадокс или парадокс на управляващите от ГЕРБ, защото няма европейска страна, която в условията на криза да икономисва от парите за здраве. В същото време предвид хроничния недостиг на средства в този сектор идва и решението на правителството за разблокиране на 220 млн. лв. от резерва на Националната здравноосигурителна каса, тоест държавата с едната ръка взема 160 млн. лв., които са тези 23% в Министерството на здравеопазването, а с другата ръка дава 220 милиона от парите, които бяха събрани в предното управление за здраве. Всъщност ние от Коалиция за България подкрепяме идеята за разблокиране на част от резерва на Касата, даже за справка ще припомня, че подобно предложение бяхме внесли още през м. февруари. Но, след като ще се разблокират средства събрани от хората за здраве, редно е да се направи една ревизия: какво е състоянието на парите в Здравноосигурителната каса? въпрос, който вече е познат и на колегите, но на който нито ние, нито българските граждани чухме отговора, а именно: къде са онези 60 млн. лв. от резерва на Здравноосигурителната каса, които се оказа, че липсват при съпоставка на два отговора? Единият – ваш, в парламентарния контрол в началото на м. май, а другият – на вашия предшественик господин Нанев в отговор на парламентарния контрол през м. февруари. Като се съпоставят Вашите отговори се оказва, че от резерва на Касата липсват 60 млн. лв. за първото тримесечие на тази година. Моят въпрос към Вас е: за какво се изразходвани тези пари, с решение на какъв орган? Дали са отишли за болници, за лекарства, за плащане на здравните работници. Още по-тревожно е, че според изявление на шефката на Касата става дума не за 60 млн. лв., а за около 350, което наистина е един факт, който би следвало да разтревожи пациентите и лекарите, защото има пари в резерва, а в същото време те изчезват,

Уважаема госпожо председател! Уважаема госпожо Манолова, позволете ми да Ви дам следната информация. От създаването си през 1999 г. Националната здравноосигурителна каса има открита бюджетна банкова сметка в БНБ в лева. В нея постъпват приходите от здравноосигурителни вноски, глоби, санкции и други неданъчни приходи. От тази сметка Националната здравноосигурителна каса се разплаща с доставчиците на медицински услуги, лекари, аптеки и болници, както и за административна издръжка. По тази причина салдото на сметката за всеки ден е различна. От паричните средства, които са натрупани в тази разплащателна сметка, през 2001 г. е открит депозит, който към днешна дата е 350 млн. лв. Останалата част от тази бюджетна банкова сметка е така наречената разплащателна сметка, която се променя в зависимост от разплащането с доставчиците на медицински услуги, както и за средствата, необходими за административна издръжка. Няма нормативен документ, който да определя създаването на резерв по банкови сметки и в определен размер в БНБ или в която и да е друга търговска банка. Депозитът по сметката на НЗОК е постоянен – 350 млн. лв., а разплащателната сметка се променя в зависимост от постъпленията и плащанията всеки месец.

Депозитът в размер от 350 млн. лв. може да бъде освободен само с решение на Надзорния съвет на НЗОК. От началото на годината до днес Надзорният съвет не е вземал такова решение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо министър, току що Вие съобщихте нещо изключително тревожно на българските граждани, а именно, че се касае не за липсата на 60 млн. лв. от резерва на Националната здравноосигурителна каса, а за разликата от 350 до 800 млн. лв. Искам да Ви припомня отговора, който Вие дадохте на въпрос на народния представител Михаил Миков в парламентарния контрол на 13 май т.г., когато Вие обяснихте за наличието на двете сметки банка на Националната здравноосигурителна каса, по които сумата наброява 800 млн. лв., тоест това е сумарният излишък,

от така наречения излишък или резерв на Националната здравноосигурителна каса, който - искам да Ви посоча конкретната цифра и ред в Закона за бюджета на Касата, е в чл. 1, ал. 3. Тоест всяка година в чл. 1, ал. 3 от Закона за бюджета на Касата се посочва сумата от излишъка на бюджета. Този излишък не може да се харчи по никакъв друг начин освен с решение на Народното събрание. Защото съобразно § 21 от Закона за държавния бюджет България той има автономен характер и органът, който е легитимен да харчи тези пари, е Народното събрание. За справка - сега, когато правителството реши да употреби 220 милиона от този резерв, това се прави с промени в Закона за държавния бюджет, тъй като това е част от общия фискален резерв и с последващи промени – в Закона за бюджета

Както знаете, уважаеми колеги, Народното събрание не е вземало решение за разблокиране на тези пари. Много Ви моля да направите съответната справка или да се обърнете